I prelazimo na točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći, prvo čitanje, P.Z. br. 525. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog Akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? DA. Gospođa Dorica Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pred vama je novi Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći koji bi zapravo trebao na bolji i kvalitetniji način urediti i preciznije definirati humanitarnu pomoć prije svega, zatim ciljane skupine i vrste humanitarne pomoći dakle ona ne može biti samo privremena, nego privremena, trajna, humanitarne akcije i zapravo u skladu sa postojećim potrebama u društvu u prikupljanju pomoći i pružanju humanitarne pomoći. Također se umjesto pojma „humanitarna organizacija“ uvodi novi pojam, a to je pravna osoba koja su pribavile rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, što je znatno humanitarna organizacija je znatno širi pojam od pravne osobe koja će zapravo prikupljati humanitarnu pomoć, jer kao što znate humanitarna organizacija se bavi općim dobrom, a prikupljanje humanitarne pomoći je samo jedan dio zapravo općeg dobra. Zatim se profiliraju organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, također je ovdje jedna distinkcija humanitarnu pomoć se veže s jedne strane uz žrtve prirodnih katastrofa i kriza kriza izazvanim ljudskim djelovanjem mogu pružati tijela državne uprave i nadležna prema posebnim propisima, a zapravo imamo i humanitarnu pomoć koja se pruža ljudima koji su u nevolji zapravo koji su u potrebi. Također se ovdje nastavlja decentralizacija sustava na taj način što po sadašnjem zakonu one organizacije onom koji su prikupljali humanitarnu pomoć se zapravo obraćali Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i dobivali su potvrdi da su oslobođeni od carinskih, dobivali su carinske olakšice i oslobađani od PDV-a. ovdje se uvodi drugi način kontrole i drugi način rješenja i vođenja potrebite evidencije. Postupke vezane uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći provoditi će službe za društvene djelatnosti ureda državne uprave u županiji nadležnoj prema sjedištu pravne osobe i navedeni ured bi također obavljao inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona, dok bi dalje upravni nadzor ostao u nadležnosti Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Ministarstvo bi nadalje vodilo evidenciju pravnih osoba za područje Republike Hrvatske dok bi nadležni uredi vodili evidencije izdanih rješenja na području svoje nadležnosti. Moram reći da ovaj zakon ne iziskuje nikakve nove financijske troškove, oni službenici državni koji su obavljali u Ministarstvu ove poslove vezane uz prijavu prijavu i ostalo, bila su dva državna službenika i po tom smatramo da uredi državne uprave u županijama, kojih je 21, neće dobiti znatno veći obim poslova i ne treba zapošljavati zapošljavati nove službenike. Nadam se da ovim zakonom zapravo Hrvatska dobiva još jedan moderan zakon prikupljanju humanitarne pomoći na području Republike Hrvatske jer već humanitarna pomoć izvan Republike Hrvatske, ovaj Sabor je donio Zakon i tada bismo zapravo zaokružili onaj set zakona koji smo obećali prije pridruživanja Europskoj uniji, ovo nije nikakva obveza, ali smatramo da je bolje nego uređivati postojeći Zakon, i zato Zakon ide u dva čitanja. Sve ono što mislite da može se bolje ili imate bolje rješenje, mi smo otvoreni za sve vaše primjedbe, sve ćemo ih uvažiti. Prema tome, do drugog čitanja ima dovoljno vremena i nadam se da ćemo dobiti još dodatne vaše potvrde da je ovaj Zakon dobar, ako ga se može još poboljšati, mi stojimo na raspolaganju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? U U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice. Odbor je kao matično tijelo raspravljao o ovom Zakonu. Uvodno obrazloženje dao je predstavnik predlagatelja i u raspravi je istaknuto da donošenjem ovog Zakona se definiraju organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, različiti oblici humanitarne pomoći, i različite ciljne skupine u skladu sa postojećim potrebama u društvu na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Nadalje uvode se odredbe o organiziranju humanitarnih akcija, a umjesto pojma humanitarnih organizacija uvodi se pojam pravnih osoba koja su pribavile rješenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Zakonski prijedlog omogućuje prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registriranim domaćim i stranim neprofitnim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama upisanih u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj. Iznimno humanitarnu pomoć koja se pruža socijalno osjetljivim skupinama mogu prikupljati i pružati i fizičke osobe, te profitne pravne osobe u vidu organiziranja humanitarnih akcija ako o tome prethodno pošalju obavijest županijskom uredu državne uprave. Nastavlja se proces decentralizacije u pogledu donošenja rješenja kojim se odobrava trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći a koji izdaje nadležni ured državne uprave u županiji kao i decentralizacija u pogledu nadzora. Kako je zakonom predviđeno inspekcijski nadzor provodili bi uredi državne uprave u županiji nadležnoj prema sjedištu pravne osobe. Upravni nadzor provodilo bi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi koje bi i nadalje vodilo evidenciju pravnih osoba za područje Republike Hrvatske. Dok bi nadležni uredi vodili evidencije izdanih rješenja na području svoje nadležnosti. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti na usvajanje Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Žele li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite.

viši cilj svake zajednice, društva koje želi pomoći i ublažiti ljudsku patnju, a posebno u izvanrednim situacijama do kojih dolazi prirodnom katastrofom ili katastrofom izazvanom ljudskim djelovanjem. Humanitarna pomoć pruža se svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o rasi, boji kože, spolu, vjeri ili političkom ili drugom nacionalnom i socijalnom podrijetlu, odnosno ne postoji razlog zbog kojeg bi bilo koja žrtva bila izuzeta od humanitarne pomoći. Područje prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći je vrlo osjetljivo područje i ono mora biti precizno uređeno zakonom i drugim potrebnim propisima. U tom području ne bi smjelo biti nepravde i razno raznih profitera. Oni se moraju eliminirati i kazniti najstrožijim kaznama. Profiterstvo u najtežim ljudskim trenucima je najniži oblik zarade. To je zločin koji treba javno prokazati, najstrože kazniti i takav zločin ne smije otići u zastaru. Nažalost, primjera ima mnogo kada pojedinci ostvaruju korist za sebe u trenucima ljudskih katastrofa. Tako da imamo razne oblike profiterstva i raznih profitera npr. ratnih, tranzicijskih, humanitarnih itd. no protiv takvih moramo se svi boriti. A dok zakoni i propisi kao i pravosudni sustav moraju biti prema takvima nemilosrdni. Upravo iz navedenih razloga važno je da zakon kojim se uređuje način prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj, dobro i kvalitetno uredi to područje. Važeći zakon ne zadovoljava u potpunosti u svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, a posebice što pravne osobe koje su se bavile tom aktivnošću nisu bile u obvezi pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva, već su pribavljale samo u svrhu ostvarivanja poreznih i carinskih olakšica. Poseban problem javio se zahtjevom velikog broja organizacija koje su tražile suglasnost da mogu pružati humanitarnu pomoć, a da im to pružanje humanitarne pomoći nije primarna djelatnost. Zato je bitno donijeti ovaj novi zakon kojim bi se profilirale organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, zatim cjelovitije definirali oblici humanitarne pomoći kao i ciljne skupine sukladno postojećim potrebama društva, građana sa područja na na kojem se prikuplja ali i pruža humanitarna pomoć. Ovim zakonom se precizno utvrđuje i razlikuje prikupljena materijalna i financijska dobra, psihosocijalna pomoć i humanitarne aktivnosti koje se pružaju socijalno osjetljivim skupinama u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba. Lokalna zajednica će i dalje imati centralnu ulogu u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći kao i vođenja potrebne evidencije o statusu humanitarnih organizacija pravnih osoba na svojem području, dok će ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi voditi nadalje evidenciju pravnih osoba za područje Republike Hrvatske. Zakonskim prijedlogom uređuje se da humanitarnu pomoć mogu prikupljati i pružati domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane normalno prema propisima Republike Hrvatske I na kraju, zakonskim prijedlogom definirani su i uvjeti za obavljanje povremenog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, te organiziranja humanitarnih akcija, odnosno sve ono što se može provesti, organizirati bez rješenja nadležnog ureda ako se o tome prethodno i na vrijeme taj ured obavijesti. Važno je naglasiti da za sve vrste humanitarne pomoći i akcije potrebna su napisana izvješća i evidencije o aktivnostima kako bi se osigurala transparentnost prema javnosti a i kako se ne bi zloupotrebljavale pojedine porezne i carinske povlastice pri nabavi i uvozu određenih dobara potrebnih za humanitarne aktivnosti. Obzirom da je ovaj zakon izuzetno dobar, normalno da do drugog čitanja on može biti još bolji. Klub Hrvatske demokratske zajednice je podržao predloženi tekst zakona. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. U klubu HNS-a uvijek ćemo podržati svaki pokušaj uvođenja više reda u bilo kom području pa dakako i u području humanitarne pomoći. I potpuno se slažemo sa predlagateljem da treba puno bolje definirati i profilirati organizacije koje se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći. Također se slažemo da treba cjelovitije definirati pojedine oblike humanitarne pomoći kao i ciljne skupine koje koriste tu pomoć. Nadalje, slažemo se da se i prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći se može podijeliti na predloženi način na trajno, odnosno povremeno, te se slažemo da se i u ovom području mogu prenijeti određene nadležnosti sa ministarstva na županijske urede. Također nam se čini dobrim da carinske i porezne olakšice ubuduće mogu koristiti samo pravne osobe iz članka 5. stavak 1. izraziti određene rezerve i nadamo se da će te nedoumice naše riješiti do drugog čitanja ovog zakona u pogledu nekoliko pitanja. Evo idemo redom u segmentu inspekcijskog nadzora. U članku 9. predlaže se praktično da isti ljudi ili ista osoba će moći izdati rješenje i nadzirati realizaciju prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Mislimo da je to nešto što bi trebalo riješiti na drugačiji način. Nadalje, u članku 12. u slučaju statusne promjene pravne osobe ova pravna osoba neće se moći vratiti i baviti humanitarnom djelatnošću 2 godine. Ne znamo zašto ste ostavili tako dugo razdoblje do njegovog eventualnog povratka u slučaju da se predomisli i ponovo želi baviti tom djelatnošću. Članak 14. stavak 2. molit ćemo vas da nam ga pojasnite. Tumačili smo ga u klubu na razne načine, htjeli bi vidjeti što vi kao predlagatelj konkretno mislite u tom članku. Dakle, članak 14. stavak 2. I sada ono gdje smatramo da je zakon najranjiviji, najtanji, najlošiji. To je onaj dio zakona gdje se dozvoljavaju razni izuzeci. To je članak 7. stavak 1., stavak 2., stavak 3. Naime, neprofitne organizacije, profitne organizacije i fizičke osobe mogu ako to žele sudjelovati, organizirati neku humanitarnu akciju. Pri tome ne moraju imati rješenje da se bave tom djelatnošću, potrebno je samo obavijestiti 15 dana ranije nadležni ured u županiji. Osim neprofitnih organizacija ove druge organizacije ne moraju čak ni evidenciju voditi, već nakon akcije obavijestiti, jedno izvješće napisati nadležnom županijskom uredu. Smatramo da to nije dobro, smatramo da to neće omogućiti dovoljni nadzor, transparentnost i da su tu moguće najrazličitije zlouporabe, malverzacije. Obzirom da smo mi u Hrvatskoj skloni svaku rupu u zakonu žestoko iskoristiti onda smatramo i da sankcije nisu adekvatne. Vi možete organizirati humanitarnu akciju, prikupiti stotine tisuća ili milijune kuna, dio tih ili veliki dio tih sredstava usmjeriti u pogrešnom pravcu i platit ćete što, nekoliko tisuća kuna kazne. To je vrlo isplativa djelatnost. To se ne bi smjelo dogoditi.

ispuštene su pravne osobe iz članka 8. stavak 2. Nigdje ih ne spominjete. U slučaju da bi oni postupili suprotno prijedlogu zakona nikakvih kazni za njih nema. Čini Čini mi se da ste tu napravili jednu grešku, da jednostavno predlagatelj nije predvidio što sa pravnim osobama iz članka 8. stavak 2., kako ih kazniti ukoliko ne ispunjavaju ovdje predviđene obveze koje imaju prema zakonu. Evo dakle to su neke naše opće primjedbe na ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Mi apsolutno podržavamo da se radi na ovom zakonu. Nadam se da ćete do drugog čitanja otkloniti ove eventualne nedostatke i da ćemo ga svi tada moći podržati. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će donošenje ovog Zakona o humanitarnoj pomoći imajući u vidu da je u Republici Hrvatskoj na snazi Zakon o humanitarnoj pomoći koji je donio Hrvatski sabor još 3. lipnja 2003. godine i da taj zakon ne zadovoljava u potpunosti svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, posebno što pravne osobe koje su prikupljale i pružale humanitarnu pomoć nisu bile u obvezi pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva već su je pribavljale u svrhu ostvarivanja poreznih i carinskih olakšica. Pored toga, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći samo je jedna od aktivnosti organizacija koje djeluju za opće dobro, a djelovanje organizacija koje svojim radom pridonose općem dobrom rješava se posebnim zakonima i puno je šire od aktivnosti na prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. Stoga je donošenje ovog zakona nužno i ono što je pozitivno u ovom prijedlogu zakona jest da su bolje definirane organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, cjelovitije su definirani različiti oblici pomoći i ciljne skupine u skladu s postojećim potrebama u društvu na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Pored odredbi o trajnom i privremenom prikupljanju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 Također je važno i dobro da su carinske i porezne olakšice odobrene samo za određenu skupinu tj. pravne osobe kojima je za prikupljanje pomoći prethodno potrebno izdati rješenje od strane nadležnog ureda što je pozitivno, kako bi se spriječile zlouporabe.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 Uvjet za trajno obavljanje ove djelatnosti je pribavljanje rješenja kojim se odobrava trajno prikupljanje i pružanje pomoći, a koje izdaje navedeni nadležni ured. Zakonskim prijedlogom definiraju se i uvjeti za obavljanje povremenog prikupljanja te organiziranja humanitarnih akcija što se može provesti odnosno organizirati i bez rješenja nadležnog ureda ako se o tome pošalje prethodna obavijest. Tu je sporan članak 7. koji kaže da domaće i strane neprofitne pravne osobe kojima prikupljanje i pružanje pomoći nije primarna djelatnost mogu povremeno prikupljati i pružati pomoć te organizirati humanitarne akcije u cilju osiguravanja materijalnih dobara za podmirenje osnovnih životnih potreba skupinama i osobama iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog zakona i bez rješenja, pod uvjetom ako prethodno pisano obavijeste nadležni ured najmanje 15 dana prije početka aktivnosti. Dakle, po ovom članku svatko se može prijaviti za prikupljanje i pružanje pomoći. Iz tog razloga opravdano sumnjamo u mogućnost zlouporabe ove zakonske odredbe, tim više što su predviđene sankcije samo novčane i to vrlo male u odnosu na mogući profit u iznosu od 2 tisuće do 10 tisuća kuna. Također napominjem da je članak 14. dosta nejasan. U rješavanju brojnih socijalnih i sociopsiholoških problema humanitarne organizacije preuzimaju značajnu ulogu. One problemima mogu pristupiti dovoljno elastično brzo se prilagođujući potrebama za poštivanje interdisciplinarnog i izvan institucionalnog načela pružanja pomoći. Međutim, brojne su prepreke na putu njihova razvoja. Neke od njih uvjetovane su pomanjkanjem iskustva zbog ranijeg nepostojanja privatnog sektora u tom području, slabom međusobnom suradnjom, slabom koordinacijom rada s vladinim organizacijama, a drugi je pak nedorečenom pravnom regulacijom rada humanitarnih i drugih organizacija. Humanitarnom pomoći u Hrvatskoj najčešće se bave humanitarne organizacije i zaklade, građanske udruge nastale na ideji filantropske pomoći ljudima u nevolji, siromašnima, starima, invalidima, udovicama, djeci bez jednog ili oba roditelja, žrtvama nasilja i drugo.

prikupljeno je 5 milijuna i 200000 kuna dok je ukupno u četiri godine trajanja akcije prikupljeno više od 16 milijuna kuna, a pomoć upućena 15000 obitelji. Djeca leptiri trebaju krila naziv je velike humanitarne akcije koju je pokrenulo društvo oboljelih od bulozne epidermolize Debra u kojoj je cilj prikupiti novac za nabavku opreme neophodne djeci leptirima oboljelim od ove bolesti. Humanitarna kampanja traje do 31. svibnja. Udruga "Sve za nju" predstavila je humanitarnu akciju "I riječi liječe" kojoj je cilj poduprijeti rad Centra za psihološku pomoć ženama oboljelim od raka. Jučer je u Novinarskom domu u Zagrebu održano predstavljanje humanitarne akcije ostani uz mene kojom će se prikupljati financijska sredstva za opremanje prve ustanove za palijativnu skrb u Republici Hrvatskoj. Iako je briga o osobama koje pate od neizlječivih bolesti, odnosno palijativna medicina ili pravo svakog pojedinca na dostojanstvenu smrt jedno od osnovnih ljudskih prava. U Hrvatskoj za sada to nije slučaj. Organizacija palijativne medicine dio je programa Vlade Republike Hrvatske koji se do sada nije uspio realizirati, stoga se ovom akcijom još jednom pokušava skrenuti pozornost na nužnost otvaranja ustanove za palijativnu skrb. U svakoj sferi društvenog djelovanja mogućnosti i perspektive pojedinog djelovanja ovise o zakonskoj regulativi koja može poticati ili pak suzbijati njegov razvoj. Sadašnja situacija u Hrvatskoj je takva da ključni zakoni koji zadiru u sferu humanitarnog djelovanja još nisu doneseni u konačnim verzijama. Ključni zakoni kao na primjer Zakon o humanitarnim organizacijama, ovaj Zakon o humanitarnoj pomoći, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o građanskim udrugama još uvijek su u fazama izmjena i dopuna. O konačnim verzijama tih zakona ovise i mogućnosti daljnjeg razvoja humanitarnih organizacija u Hrvatskoj. I na kraju da zaključim. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona, organiziranje humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj i prikupljanje humanitarne pomoći treba poticati, a tome svakako doprinosi kvalitetan zakonodavni okvir. Zahvaljujem. Hvala. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Hvala vam Danas je na dnevnom redu ovaj Zakon o humanitarnoj pomoći i doista kakve su prilike u ovoj zemlji, ovakvi zakoni biti će nam sve potrebniji. Kakve se mjere predlažu na primjer ukidanje povrata poreza, ovakvi zakoni izgleda da će postati nužno zlo. I ako imamo na umu prošle godine izgubljenih 75000 radnih mjesta, pad bruto proizvoda od 6%, uvoza, izvoza za 15 tj. 20% izgleda da bez humanitarne pomoći mnogi u ovoj zemlji ne mogu proći. I nemojte se derati, nego slušajte. Jer ako je točna konstatacija premijerke da su zadnje predložene mjere zadnja šansa osim što si postavljamo pitanje tko nas je doveo do dna, da nam de facto izostaju bilo koje druge šanse sve to govori da osiromašenom građanstvu svaka vrst humanitarne pomoći u dogledno vrijeme će dobro doći. Ali hajde, ako se ne smije o tome da ja sada se dotaknem ovoga članka 9. ovoga Zakona o humanitarnoj pomoći. I citiram, inspekcijski nadzor nad radom pravnih osoba iz članka 4. stavka 1. i 3. ovog zakona, te fizičkih osoba obavlja nadležni ured jasno pojedine županije. Poslovi inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovog članka provode ovlašteni državni službenici nadležnog ureda. Nadzor iz stavka 1. ovog članka provodi se uvidom u evidenciju izvješća prikupljenih i pruženih humanitarnih pomoći itd. Ja mislim da bi kada je riječ o ovoj materiji trebalo pojačati nadzor. Zašto? Jer kroz razne takve asocijacije zna se štošta i proturiti. Jasno, hvala svima koji su nam kroz bilo koji oblik pomagali poglavito kada je riječ o onom ratnom dobu. Ali ima i onih koji su to časno ime tih humanitarnih asocijacija ili organizacija zloupotrebljavali i zato mislim da bi nadzor sa županija na neki način trebao preći na državu. Ja sam da se razumijemo zakleti regionalista i doista Hrvatska je super centralizirana država. Sve što je moguće treba spustiti na lokalnu razinu. Ali za ovaj nadzor mislim da naše županije u ovom trenutku nisu osposobljene i teško je da će one moći nadzirati upravo takve asocijacije. Sad s druge strane imamo najavu ovih novih mjera koje su između ostalog i n ovi udar na lokalnu samoupravu. Zašto? Jer novo određivanje poreza na dohodak zasigurno znači manje poreze u lokalnoj samoupravi, a nemojte zaboraviti da su stope poreza na dohodak prvi prihod naših županija dok je državi to na neki način marginalan trošak. I onda si čovjek postavlja pitanje zašto recimo jednu takvu ovlast ne bi zadržala država. Ako već želimo decentralizirati ovu zemlju spuštajmo im novac, a ne samo ovlasti. S druge strane bilo bi dobro kada bimo znali koliko je humanitarnih organizacija takvoga tipa u Republici Hrvatskoj, ima ih od svake županije, svakoga grada gotovo pa nadalje. Za rata ih je bilo ili one koji su djelovali na području Republike Hrvatske znatno više. Neke su imale od tih humanitarnih organizacija i drugačije zadaće, ne samo one

tone lijekova kojima je istekao rok trajanja, neke su se bavile ne znam klasičnom špijunažom, ali većina njih je Hrvatskoj silno pomagala, njihova namjera je bila krajnje čista, poštena, iskrena i to je razumljivo ono što treba velikoj većini tih udruga priznati. priznati. Jasno je, neki su se rukovodili altruizmom, a neki da bi si ne znam otpisali poreske olakšice u zemlji iz koje su dolazili, da bi prije ostalih došli recimo do hrvatskog tržišta itd., iako ponavljam mnogi su nam iskreno pomagali i treba im vis a vis svega toga biti iskreno i zahvalan. Što se tiče članka 15. ovog zakona, ovdje se kaže da pravne osobe koje su pribavile rješenje iz članka 5. stavka 1. ovog zakona pri nabavci ili uvozu dobara potrebnih za neku od namjena navedenih u članku 2. ovog zakona, da ja sada to ne citiram, znači ovog zakona ostvaruju olakšice propisane carinskim i poreznim propisima, gotov citat. Našim građanima kao što će se uskoro dogoditi ukinut ćemo olakšice, to je jasno loše, to je nepotrebno, to je štetno, to će mnoge pogoditi. Normalno je s druge strane da humanitarnim organizacijama otpisujemo te carinske i druge pristojbe, da ih ne uvodimo, ali si čovjek postavlja pitanje zašto baš kompletan teret prebacujemo na one koji su najslabiji, naše građane. Međutim što ako se bave nečim čime ne bi se smjela baviti neka humanitarna organizacija pod izlikom da je riječ o humanitarnoj pomoći. Možda je taj nadzor na neki način ugrađen u ove članke npr. 24. gdje se kaže da novčanom kaznom u iznosu od 10 do 20 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 5. ovog zakona u slučaju nenamjenskog trošenja, prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći novčanom kaznom u iznosu od 3 do 8 tisuća kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, pa se onda navodi dalje novčanom kaznom u članku 26. u iznosu od 10 do 20 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba iz članka 7. itd. zakona u slučaju nenamjenskog trošenja prikupljenih i pruženih materijalnih dobara ili financijskih sredstava i da ne nabrajam sve ostale kazne. Za kraj daj Bože da ta humanitarna pomoć nikome ne zatreba, hvala svima koji su nam i hoće nam pomoći, ali nadzor po mom sudu trebao bi biti čvršće, bolje ili ne znam kako da se izrazim jače reguliran. Ne bojim se ja više nikakve posebne ugroze koja bi mogla doći po tom osnovu, nisu to više takva vremena, ali upozoravam da bi se taj nadzor morao jače i snažnije nadzirati. Jasno je da treba biti krajnje benevolentan prema velikim humanitarnim organizacijama koje su silni zadužile ove prostore, npr. jedan Caritas. Dobro kad govorimo o Crvenom križu, Crveni križ se regulira posebnim zakonima. Jedan od takvih uskoro će doći pred zastupnike. Maloprije je netko spominjao, mislim kolegica iz SDP-a akcije koje provode neke zdravstvene ustanove, npr. one ali takvih akcija gotovo da imamo po cijeloj Republici Hrvatskoj. S druge strane, imali ste priliku pratiti ovu aferu oko rovinjskog sunca, gdje su se neki pojedinci poigrali sa nekretninama. nekretninama. Znači još jedanput sve je to korisno kada je riječ o humanitarnim organizacijama, ali su i zloupotrebe često česte i to treba nadzirati jer iskorištavati nekoga u njegovoj nesreći za vlastito za vlastito bogaćenje je krajnje nehumano. A i toga na žalost ima i zato treba biti maksimalno obazriv jer se može svašta kroz te organizacije i progurati. Što se tiče ukidanja nekih olakšica, još jedanput jasno je da to podržavam što se tiče s druge strane ukidanje poreskih olakšica, vjerujem da će za 2010. one biti isplaćene, da 2011. neće biti uvedene. Konačno neke mjere bi trebalo stupiti na snagu iz onoga paketa koji nam je predstavljen pred dva dana, 2020. pa neka se to tiče i olakšica čije bi ukidanje najviše pogodilo stare, ako izgube zdravstveno osiguranje mlade, ako izgube povrat za prvi stan, obitelji sa djecom, ako izgube mogućnost uzdržavanja, a u brdsko-planinskim područjima ili u područjima od posebne državne skrbi da ne trošim riječi. Jednom riječju ove mjere koje su nam prikazane pred dva dana posljednje šanse, mnoge će evo ove kategorije koje spominjem ostaviti bez šansi. Još jednom ovaj Zakon o humanitarnoj pomoći klub IDS-a će ali bi voljeli da je možda nadzor nad radom tih organizacija snažnije, jače i konkretnije reguliran samim zakonom. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Kajin netočno navodi da će najavljene mjere dovesti do povećane pomoći, potrebe za humanitarnom pomoći. Ali evo možda bi trebalo pogledati primjer grada Pule koji je to napravio na taj način da je najveću humanitarnu pomoć dala IDS-u za financiranje kampanje. Idemo dalje. Prvo, odnosno posljednji u ime kluba gospodin Boro Grubišić u ime HDSSB-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo Nikolić, kolegice i kolege zastupnici. Svjedoci smo svakodnevne pojave da i vi, tj. mi kao zastupnici, a i građani diljem ove Lijepe naše dobivamo dopise Dobivamo dopise kojim pojedinci i udruge potražuju određena novčana sredstva uz priloženu uplatnicu u raznorazne svrhe. Ta pojava je sve učestalija i to ne možemo negirati. Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći kojim se nastoji u prvom čitanju, hvala Bogu, kojim se nastoji urediti ova problematika je dobrodošao. Je li pravovremen ili ne to je sad druga stvar, ali primjedbe koje su prethodnici u svojim raspravama istakli navodeći članke prijedloga ovoga zakona u svakom slučaju sam uvjeren da ćete uzeti u obzir i razmotriti ih da ih sada ne ponavljam. Ja bih više govorio u ovoj raspravi o običnim primjerima koji se događaju u našem društvu, u našoj državi. Prije nepunih 6 godina imao sam ponudu od naših ljudi iz Berlina za humanitarnu pomoć u vidu školskog pribora za djecu, od 6 paleta školskog pribora za djecu. Unatoč mojoj suradnji i zamolbi da to ide preko određene humanitarne organizacije nisam to mogao ostvariti jer to je otišlo, a naši ljudi koji rade u Berlinu su onda bili prinuđeni, prisiljeni da tih 6 paleta školskoga pribora upute u zemlju koja je to mogla realizirati, a bila je to Nigerija. I njima je bila potreba, a bila je potreba i nama u Slavoniji, u Slavonskom Brodu. Nažalost, evo to je završilo tamo jer određena regulativa zakonska i ostali problemi vezani uz prolaz i provoz i samu materiju o kojoj se radi, dakle školski pribor, nije mogla ući u RH. Evo jednoga primjera. Dalje, kao Udruga građana za Slavoniju i Baranju, Udruga građana, ne stranka, dakle Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje upravo u mjesecu svibnju 21-oga namjeravamo organizirati humanitarni koncert u Slavonskom Brodu, a u svrhu pomoći djeci oboljelima od malignih, zloćudnih bolesti na području županije Brodsko-posavske. I sada uz troškove dvorane koje ćemo platiti, dakle iz sredstava udruge, imamo problem, gospođo Nikolić, da zamoljavamo ZAMP da bi izvođačima koji će sudjelovati na tom humanitarnom koncertu da ZAMP zamolimo da ne naplaćuje svoju, da kažem, taksu. Kao Udruga građana ja se nadam da ćemo i po ovom zakonu i po onom što se bude usvojilo i nadalje imati mogućnost kao pravna osoba, dakle mogućnost ovakvog povremenog, a ovdje, ovim zakonom je regulirana i takva mogućnost djelovanja humanitarne, dakle pružanja humanitarne pomoći i razvrstana je u organizacije koje se koje se bave trajnim pružanjem i prikupljanjem humanitarne pomoći, dakle one koje se bave privremeno prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te upravo ova 3 komponenta, to su humanitarne akcije koje se povremeno provode. Gledajući one koji su da ne kažem pomalo ovisnici o televiziji i koji puno proborave pred tv ekranima svakodnevno i u programu javne televizije i u programu komercijalnih televizija gotovo u svakom EPP-u imate ili promidžbenim onim porukama imate po jedan ili dva poziva za pomoć. Evo, netko je ovdje naveo djecu leptire, udruga koja se bavi i koja pomaže djeci oboljelim od limfoma i Udruga GIST itd., da sad ne nabrajam sve moguće udruge, koje pozivaju građane da svojim telefonskim pozivom pripomognu u određenom novčanom iznosu koji tamo piše na ekranu, sitnim slovima uglavnom, bilo sa fiksnog ili mobilnog telefona. I pri tome uvijek, jasno, je istaknuto da država uzima 5,50, ajde recimo 50 obzirom da ste vi predstavnik i države ovdje,a i mi smo nekakva država i predstavničko tijelo najviše i zakonodavno RH već u nekoliko navrata o tome govorim s ove govornice, je li moguće da tu drugu stavku, taj PDV ili umanjiti ili potpuno ukinuti? Ako već netko poklanja i građani svojim pozivom daruju, poklanjaju određeni novčani iznos za humanitarne akcije, za humanitarne organizacije, za one koje, vrlo često za one koji se žale da u sustavu zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog se ne mogu ostvariti prava koja su im zaista potrebna ne samo u im zaista potrebna ne samo u smislu pomoći pri samoj bolesti nego gole egzistencije pa čak i održanja života takvih osoba. To nije ovdje u ovom prijedlogu zakona predviđeno, ali evo jedna napomena koja bi mogla biti dobra. Svjedoci smo i žalosnih, ja bih rekao tako, to je najblaže rečeno, i zlouporaba koje su se događale u djelovanju od nekih humanitarnih organizacija i da kažem zlouporaba od strane pojedinaca u tim humanitarnim organizacijama. Nadam se, dakle u dobroj vjeri i nadi, da će ovaj zakon ipak donijeti određene promjene u tom smislu na bolje i da je ove primjedbe koje su iznijeli klubovi zastupnika koji su govorili prije mene, a koji će se uvjeren sam i razmotriti, neke uvrstiti u drugo čitanje ovog prijedloga Zakona, evo i HDSSB podržava ovaj Prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

Problem zakonskog reguliranja humanitarne pomoći pokušao se riješiti i dobrim dijelom se riješio još daleke 2003. godine. Sjetimo se onih ratnih vremena kada je humanitarna pomoć dolazila na sve strane, sve do 2003. godine nismo imali zakonsku regulativu. Međutim, činjenica je da je i u tom vremenu i ovdje je bilo danas govora da se izmjene Zakona rade da bi se spriječila svaka zlouporaba glede ove najplemenitarnije ljudske djelatnosti tj. Pomoći drugima u nevolji. Dakle, činjenica je da se do 90-tih godina ta pomoć često zloupotrebljavala da su mnogi svoj kapital stekli na žalost upravo na humanitarnoj pomoći koja nije doprla do onih kojima je bila namijenjena, i to ne samo od hrane, odjeće, nego i kod nekih strojeva, postrojenja, pa čak i same medicinske opreme. Zato mi se čini posebnu pozornost obratiti i ovdje, ja bih odmah to napomenula ovdje u kaznenim odredbama, mi moramo voditi računa s obzirom na prilagodbu Europskoj uniji koja zabranjuje da ista ponašanja budu i kazneno djelo i prekršaj. S obzirom da ovdje u odredbama 24., 25., i 26. govori se o nenamjenskom trošenju prikupljene i pružene humanitarne pomoći dakle radi se o čistoj zlouporabi koju bi učinio pojedinac ili pravna osoba registrirana za davanje humanitarne pomoći, to je u biti kazneno djelo. Pa bi onda to trebalo, a nema nikakve prepreke da i ovakav zakon sadrži kaznene odredbe u smislu kaznenih djela a ne samo prekršaja, kao jedno posebno teško i specifično kazneno djelo. Jer onaj kome je dopušteno i koji se prikazao kao humanitarac, kao dobri samaritanac koji bi to zloupotrebljavao zaslužuje najteže kazne, zaslužuje kazne zatvora, ne samo novčana kazna kako je ovdje predviđena jer je predviđena samo za prekršaj, jer inače za zlouporabu položaja kao temeljno kazneno djelo i u Kaznenom zakonu predviđena je uvijek kao primarno kazna zatvora. To je dobro i u smislu prevencija da na taj način država pošalje poruku svim adresatima, a pogotovo onima koji se misle ovim baviti, da će to svaku zlouporabu najteže kažnjavati, jer svaka afera u ovom području destimulira građane koji bi rado dali koji bi rado pomogli, jer će zaključiti ovako ja dajem pomoć a tko zna gdje ta pomoć stiže, zato molim da ima vremena da se ovo ispravi i da se napravi kao specifično kazneno djelo velike društvene opasnosti. prethodnici govoreći u ime kluba rekli kakvo je stanje u državi, bez obzira što se država deklarira u ustavu kao socijalna država, na žalost, zbog teških vremena, zbog još uvijek ne imanja jasne vizije i zbog još uvijek oklijevanja da ove posljedice krize recesije snosi oni najteži da se što hitnije napravi jedna pravedna porezna reforma, da ne može dakle ovaj vapaj oporezujte oporezujte one koji stječu veliku kapitalnu dobit, avaj ništa teže od ove vlasti. A zaštititi radnika da prima i da primi zasluženu plaću, kakva gnjavaža. To ne može biti jer svi oni će doći kucati na vrata socijalne pomoći, oni koji su zaradili svoju plaću ili oni koji će biti jednostavno prisiljeni da uz svoj pošteni rad, koji su odradili dio bilo kroz redovnu plaću, neki drugi posao, a nisu plaćeni da moraju primati humanitarnu pomoć. Ono što bih posebno napomenula i ono što mi se čini važnim, ova odredba koja predviđa da će lokalna samouprava, da će upravo te osobe koje su stekle status humanitarnih organizacija da će se vezati upravo za lokalnu zajednicu i na taj način staviti u nadležnost gradskih ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb. To smatramo dobrim rješenjem i kao što je obrazloženo ovdje da će na takav način, bez obzira što dozvole daju državna tijela biti bliže samim osobama kojima je ta pomoć namijenjena. Međutim, ovom prilikom želim napomenuti, dakle, sve je to širenje našeg civilnog sektora i udruga i moramo jednom shvatiti da te udruge, pogotovo one koje se bave ovakvim poslom nisu nikakvi pomoćni kotačići vlasti, da moraju često ovisiti o tome kakav odnos imaju prema centralnoj ili prema lokalnoj vlasti, pogotovo prema lokalnoj vlasti, jer onda takvi koji nisu brojni, iako rade važnu zadaću dobivaju najmanje sredstava u jedinice lokalne samouprave. Ili ako prozivaju vlast prozivaju vlast na bilo kojoj razini. Dakle, ta pomoć koju financiraju jedinice lokalne samouprave ne može ovisiti o tome jesu li oni vlast kritizirali ili nisu. Na takav način se stvara dojam da zaista jesu te udruge, pao onda poslije sami građani u nekakvom talačkom odnosu naspram vlasti. Jer oni obavljaju itekako pomoćnu ulogu za samu državu. Sjetimo se samo proteklih akcija koje su bile i koje su pojedine udruge organizirale, o tome je govoreći u ime Kluba SDP-a govorila kolega Crljenko, dakle gdje su prikupljala gdje su prikupljala pomoć da se prikupili neki aparati, neki strojevi koji su primarna zadaća države da ih osigura. To se ubuduće ne smije događati, znači da država je nesposobna da osigura one elemente koje je po svim zakonima dužna osigurati. Sjetimo se samo onih akcija za Petrovu bolnicu, gdje je to ovdje bilo prikazano. Naravno da su se ljudi skupili i organizirali zašto, zato što država nije napravila svoj dio posla. Dakle, apelirajući na to da u ovim posebnim vremenima država konačno oporezuje kapitalnu dobit da zaštiti one koje rade, da ispunjava one zadaće koje je po zakonu obvezna pružajući usluge građanima, a da za predmete odnosno opseg djelovanja pravnih osoba koje su usmjerile svoj rad najhumaniji odnos za pomoći drugima bude upravo na takav način opredijeljena prema njima da dajući pomoć i stimulirajući rad takvima, u biti pomažući građanima pomaže i na kraju krajeva rasterećuje samu sebe. Jel svaka vlast na takav način pokazuje da nije samo administrator nego ja vlast koja ima dušu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imam jednu obavijest. Obavještavam članove Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora i predstavnike predlagatelja iz reda zastupnika Hrvatskog sabora da će danas 22. travnja 2010. održati 90. sjednica Odbora Odbora za zakonodavstvo u dvorani Josipa Jelačića s početkom u 13,30 sa predloženim dnevnim redom kako je utvrđeno u pisanom otpravku poziva. Predsjednik odbora za zakonodavstvo uvaženi Emil Tomljanović. Na redu je u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, tajnice. Svoju raspravu započet ću onom poznatom latinskom "Historia est magistra vitae". Naime, kao što je poznato i kao što je kolegica Marinović rekla Hrvatski sabor 3. lipnja 2003. godine donio Zakon o humanitarnoj pomoći. Naime, tokom perioda njegove primjene uočilo se da važeći zakon ne zadovoljava u potpunosti svrhu pružanja i prikupljanja humanitarne pomoći. pomoći. Pravne osobe koje su prikupljale i pružale humanitarnu pomoć nisu bile obvezne pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva, već su je pribavljale u svrhu ostvarivanja poreznih i carinskih olakšica. Poseban problem u primjeni aktualnog zakona je veliki broj organizacija koje su se javljale za zahtjevom za ishođenje suglasnosti za pružanje humanitarne pomoći, a da im prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći nije bila primarna djelatnost već su se primarno bavile pružanjem socijalnih usluga u zajednici. Zbog čega je nužno donijeti novi zakon? Prvo zbog profiliranja organizacija koje se bave primarno prikupljanjem i pružanjem humanitarnom pomoći. Nadalje, cjelovitije definirati različite oblike humanitarne pomoći. rečeni. A isto tako i ciljne skupine u skladu sa postojećim potrebama u društvu na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći. Umjesto pojma humanitarnih organizacije, uvodi se pojam pravnih osoba ovim zakonom koje su pribavile rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći I na kraju, humanitarna pomoć prema trećim zemljama u slučaju prirodnih katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem regulirana je posebnim zakonom a ovaj zakonski prijedlog regulira mogućnost djelovanja pravnih osoba u takvim situacijama u Republici Hrvatskoj. Što se tiče postupaka vezanih uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno ovom zakonu provodit će službe za društvene djelatnosti ureda državne uprave u županiji nadležnoj prema sjedištu pravne osobe, a ne ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi vodilo bi i nadalje evidenciju pravnih osoba za područje Republike Hrvatske dok bi nadležni uredi vodili evidencije izdanih rješenja na području svoje nadležnosti. Tko može prema ovom zakonskom prijedlogu prikupljati i pružati humanitarnu pomoć? To mogu ovako domaće i strane neprofitne osobe registrirane odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je kao prvo jedna od djelatnosti prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, pod dva, nadalje da humanitarnu pomoć vezano uz žrtve prirodnih katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem mogu pružiti i tijela državne uprave nadležna prema posebnim propisima. I pod tri, iznimno humanitarnu pomoć koja se pruža socijalno osjetljivim skupinama mogu prikupljati i fizičke osobe te profitne pravne osobe u vidu organiziranja humanitarnih akcija. Imao ovdje i novu odredbu koja mi se čini nije ovdje spomenuta o antidiskriminaciji kojom se uređuje da se humanitarna pomoć pruža svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o rasi, boji boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, dobi i drugim osobinama. Znači uvjeti za trajno obavljanje ove djelatnosti je pribavljanje rješenja

propisane su obavezne evidencije i izvješća kako bi se osigurala transparentnost i poticala javna podrška. Odredbama o poreskim i carinskim olakšicama pravne osobe pri nabavci ili uvozu dobara potrebnih za neku od namjena i nadalje ostvaruju olakšice koje se propisuju carinskim poreznim propisima. Što se tiče potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2011. godine. I na kraju ne mogu zaboraviti kada se radi o ovoj temi spomenuti jednog svećenika iz okolice Torina koji se zvao Don Romeo i koji se zove još. Za vrijeme početka rata koji je šleperima hrane i humanitarne pomoći opskrbljivao moju župu u Velikoj Gorici, Navještenje blažene Djevice Marije. I mislim da je ovo prilika da spomenem upravo tog čovjeka i koliko su upravo važne te akcije. Naravno da ću podržati ovaj predloženi Zakon o humanitarnoj pomoći. mislim da se radi o kvalitetnom zakonu koji na dobar način uvodi reda u ovo područje. Doista ima smisla da se temeljitije propišu i načini organiziranja humanitarne pomoći, da se uvedu odredbe o organiziranju humanitarnih akcija, uvedene su prekršajne odredbe. Ima ih puno. Ali mislim da je to dobro i pomoći će da se dobro provodi kvalitetna kontrola. Mislim da je dobro da rješenja kojim se odobrava trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći izdaje nadležni ured državne uprave u županiji. I u tom smislu kako je rekao netko prije mene jest na neki način bar jedan mali element procesa decentralizacije. Mislim da zakon iz 2003. godine je imao svojih nedostataka i iz tih nedostataka naravno proizlazile su i zlouporabe. Držim da je iznimno važno stvoriti sve preduvjete da se i prikupljanje i distribuiranje humanitarne pomoći, organiziranje humanitarnih akcija radi sve na vrlo transparentan način i mislim da će ovaj zakon tome i doprinijeti. Svjedoci smo u posljednjih nekoliko godina doista organiziranju velikog broja humanitarnih akcija. Naravno da ne treba dovoditi u pitanje niti u sumnju plemenite namjere takvih akcija, odnosno namjera koje iza takvih akcija stoji jer apsolutno moramo u društvu poticati rekla bih jednu društvenu empatiju i osviještenost prema specifičnim problemima pojedinaca, naših sugrađana ili pak prema određenoj, na bilo koji način socijalno ugroženoj skupini građana. Ali kao što rekla, nikako ne smijemo dozvoliti da se plemenite namjere zlouporabe i stoga treba transparentno učiniti sve ono što se na ovom području događa. Zlouporabe su štetne iz više razloga. Naravno, prva i osnovna je što pomoć ne stigne tamo gdje treba, drugo netko se nepošteno okoristio, ali treće je i to da takve prljave rabote rekla bih mogu u javnosti stvoriti ne samo nepovjerenje već i odbojnost prema budućim humanitarnim akcijama i time zasigurno ne bismo promicali niti razvijali ljudsku solidarnost i društvenu empatiju. Nerijetko nedostaje čini mi se povratna informacija u javnosti nakon nekakvih humanitarnih akcija i za koje bi javnost znala u što su utrošena ta sredstva i kamo zapravo završava sav novac koji se prikupi nekom humanitarnom pomoći. Nije se jednom dogodilo da zbog sumnjivih i amaterskih organizatora neki humanitarni koncerti završe u minusu i da se postavlja pitanje gdje su zapravo nestali novci. Dakle, ja u principu podržavam ovaj zakon, mislim da je jedan kvalitetan iskorak. Mislim da će na relativno dobar način urediti ovo područje. Iskoristit ću ovu priliku eto da kao i neke moje prethodne kolege ukažem na neke probleme koji objektivno u sustavu postoje, koje bismo možda mogli riješiti. Na tragu onoga što je kolegica Ingrid Antičević rekla, rekla bih da smatram da ne bi trebalo dozvoliti da humanitarne akcije postanu na neki način supstitucija odnosno zamjena za sustavnu pomoć koja mora doći od strane države. Humanitarna pomoć da i ona je dobrodošla, ali ona mora biti na neki način dio aktivne politike države u rješavanju problema. Teško se oteti dojmu kako se brojnim humanitarnim koncertima rješavaju problemi čini mi se najviše nekako u domeni zdravstva, socijale, znanosti, stipendiranja studenata o kojima bi zapravo država trebala brinuti. Čini mi se možda je apsurdnim malo preteška riječ, ali u svakom slučaju ne čini mi se dobrim da se skuplja humanitarna pomoć pomoć za uređenje jednog krila bolnice ili za skupljanje nekakvog aparata koji se koristi u dijagnostičke svrhe, za saniranje krova doma za djecu bez roditelja. mislim da to nije dobro jer humanitarna pomoć kao što sam rekla može biti, treba biti dio aktivne politike države u određenom segmentu, a ne da bude supstitut za ono što bi država dužna je naprosto činiti. Također smatram nepravednim u najmanju ruku i to da država naplaćuje na neki način socijalnu osviještenost građana. Dakle, građani skupljaju novac i daju ga dobrovoljno za kupnju određenog medicinskog aparata, ali na kraju moraju shvatiti da da je kroz plaćeni PDV državi bilo moguće kupiti još jedan takav aparat. Dakle mislim da to nije dobro, mislim da to nije pošteno i da u tom smislu moramo mijenjati zakone. Ministarstvo financija i Vlada mogu se odreći naravno PDV-a ako to žele, ali u brojnim slučajevima za koje znam to nisu jednostavno učinili. Kad se ne bi plaćao PDV ja vjerujem da bi bilo puno, puno više donacija. Niti tvrtke, a niti pojedinci nisu na neki način stimulirani na donacije i ne znam zašto zapravo država tako olako i odbacuje ta sredstva koja bi mogla potencijalno doći od tvrtki, od pojedinaca. U brojnim državama imamo situaciju da država potiče na donacije kroz porezne olakšice, mislim da bi u tom smislu stvarno trebalo nešto konkretno učiniti. Kao bivša dogradonačelnica zadužena za resor i zdravstvo pouzdano znam da smo vrlo često donirali financijska sredstva za različite svrhe, dakle za kupnju medicinske aparature, za pomagala za osobe s invaliditetom, za kupnju lijekova i uvijek smo na ta izdvojena sredstva morali plaćati i PDV, dakle to jednostavno nije korektno. Još jedan primjer bih istaknula. Držim da je pokrenuta jedna vrlo plemenita akcija od strane Caritasa i nekih trgovačkih lanaca, a da bi trebalo biti malo više sluha od strane države za tu akciju. Naime, znamo da se previše hrane baca odnosno spaljuje zbog isteka roka za upotrebu. Sad imamo situaciju da jedan trgovački lanac donira prehrambene proizvode, odnosno to želi donirati prehrambene proizvode kojima se bliži istek roka trajanja Caritasu odnosno nekoj humanitarnoj organizaciji. Međutim, obvezan je na tu donaciju platiti PDV. Dakle, sasvim je jasno da će bez iznimke birajući između plaćanja poreza i toga da tu hranu spale izabrati ovo drugo što u današnje vrijeme s tolikim brojem siromašnih i potrebitih mi se čini lošim, u najmanju ruku lošim. Dakle, mislim da bismo u tom smislu trebali biti tolerantniji, fleksibilniji i donijeti promjene promjene zakonske koje bi omogućili da trgovački lanci danas potrebite i siromašne pomažu na konkretan način. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Hvala! Mislim da je osnovno pitanje u stvari zašto ljudi dolaze uopće u situaciju da im je potrebna pomoć? Tu se slažem sa ovim što je kolegica rekla kako niz mjera koja Vlada poduzima pa po meni i ovaj tzv. paket antirecesijskih mjera će dovesti jedan veliki dio stanovništva u situaciju da im je potrebna pomoć ili humanitarna pomoć. Na žalost, sve ovdje što je rečeno kako ta humanitarna pomoć sve više postaje stvar privatne inicijative raznih estradnih zvijezda, bogatijih ljudi, raznih udruga itd. a sve manje organizirane države čini mi se da je ta činjenica pogubna tako da će ustavna kategorija socijalne države, ta sintagma sve više nestajati, a sve više će to odlaziti u onaj sektor koji će ovisiti o dobroj volji ovih ili onih pojedinaca koje će država stimulirati nekakvim poreznim olakšicama da dodjeljuju humanitarnu pomoć. Mislim da je to najgore što se može desiti jednom društvu, jer njegova osnovna zadaća je da štititi svoje građane prije svega od bijede i da im osigura dostojanstven život. Ne želim polemizirati, ali želim samo upozoriti na upravo najbogatije zemlje na svijetu imaju najbolje organiziranu humanitarnu pomoć i svojima i drugima u svijetu. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Romana Jerković. Kolega Jurjeviću, mogla bih dati još jedan primjer. Evo kolegica Crljenko je govoreći u ime kluba spomenula jednu akciju koja je započela jučer, a ta akcija ima za cilj da se prikupe sredstva za osnivanje prve ustanove za palijativnu skrb u Hrvatskoj. Svi mi radimo i izdvajamo nekakve doprinose, izdvajamo i zdravstveni doprinos. Zašto ga izdvajamo? Izdvajamo ga kako bi sustav se uredio, konkretno sustav zdravstva i da bi nam bio na usluzi. Međutim, konkretno vezano za palijativnu skrb nije nam na usluzi. Po svim zakonima Republike Hrvatske građani imaju pravo na palijativnu skrb. Imaju na to pravo već dugi niz godina od kad smo to ugradili u zakon. Ja mogu reći da smo kao jedinica lokalne samouprave Rijeka tražili od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi gospođo državna tajnice vi to znate jako dobro u nekoliko navrata dozvolu da u suradnji sa županijom osnujemo ustanovu za palijativnu skrb. Nikad nismo dobili dozvolu za to. Danas smo započeli sa prikupljanjem sredstava humanitarne nekakve pomoći i u svrhu izgradnje takve ustanove. Ne znam na koncu tko će je izgraditi. Dakle, tko će dati amen? Država? Ministarstvo? Hoće li biti osnivač jedinica lokalne samouprave? Hoće li to biti grad Zagreb? Kako ako nismo mijenjali zakon? Dakle, nije dobro da humanitarna pomoć i sredstva koja se prikupljaju postanu supstitut za ono o čemu bi država trebala brinuti. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja moram ipak upozoriti da se držimo okvira replike, o čemu ste vi govorili uvaženi zastupnik Jurjević nije niti riječi spomenuo. Pa vas molim da se držimo, ako se replicira da se replicira na osnovno izlaganje, a da se onda na repliku odgovara. Molim vas! vas! Molim vas vi niste ovdje odvjetnik uvažena zastupnice i ne dobacujte! Imamo repliku uvaženog zastupnika Davorko Vidović. Izvolite. Nemamo nikakve sumnje da humanitarna pomoć ima svoj važan taj materijalan aspekt. No međutim, ja bih rekao nadaleko više možda čak ima i ovo jednu moralnu dimenziju za cijelo društvo. Kad je riječ pak o međunarodnoj pomoći humanitarnoj onda utoliko više. Ne tiče se direktno ovog zakona. Međunarodna donacija japanske i Vlade Kraljevine Monaka ne tiče se ovog zakona, ali tiče se humanitarnog razminiranja će biti oporezovana PDV-om temeljem izmjena Zakona o PDV-u koji je lani donešen i ove godine ćemo razminirati 115000 četvornih metara manje samo zahvaljujući činjenici da je ova Vlada odlučila uzeti dio novca kojega smo dobili da bismo razminirali Hrvatsku. Dakle, ja u ovom kontekstu ovo spominjem jer je riječ o humanitarnom razminiranju i molim državnu tajnicu da i ona upozori na nešto što se možda dogodilo kao greška ne kao namjera. Dakle, isključene su sve one države i humanitarna pomoć s kojima Hrvatska nema međunarodni ugovor. Tu odredbu treba promijeniti i mi ćemo na taj način imati mogućnost. Evo kontekst je bio zapravo ovaj PDV o kojem je kolegica govorila, da ne bi se reklo da nema veze sa raspravom. I obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta, u 10 sati i 40 minuta. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo kao što smo danas već čuli Zakon o humanitarnoj pomoći na snazi je u Republici Hrvatskoj od 2003. godine. Ali on ne zadovoljava u potpunosti svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Već je nekoliko kolega danas istaklo da je poseban problem u primjeni ovog važećeg zakona veliki broj organizacija koje su podnosile zahtjev za ishođenje suglasnosti za pružanje humanitarne pomoći, međutim samo pružanje i prikupljanje humanitarne pomoći nije bila njihova primarna djelatnost. Te organizacije primarno su se bavile pružanjem socijalnih usluga u zajednici, a pružanje takvih usluga od strane takvih organizacija provodi se putem ugovaranja projekata koji se sufinanciraju iz različitih izvora u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. pravne osobe su suglasnost za pružanje humanitarne pomoći pribavljale iz razloga kako bi stekle status humanitarne organizacije, a sve u svrhu ostvarivanja poreznih i carinskih olakšica. Dakle sve su ovo razlozi zbog kojih je potrebno donijeti novi zakon, a kako bi se profilirale organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, i kako bi se cjelovitije definirali različiti oblici humanitarne pomoći, kao i ciljane skupine u skladu s postojećim potrebama u društvu. Nadalje, u ovom zakonskom prijedlogu uvodi se i odredba o antidiskriminaciji, ovdje bih evo gospođo državna tajnice željela ukazati na potrebu možda proširenja, dakle ovog članka. Odredba kaže da se humanitarna pomoć pruža svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, dobi i drugim osobinama. Ja evo predlažem, a na prijedlog osoba s invaliditetom dakle …/Ne razumije se./… organizacije, zajednice saveza osoba s invaliditetom da se ovdje uvrsti, doda još i invaliditet kao antidiskriminacijska osnova, da se on izdvoji kao što su i ove osnove ovdje nabrojane. Ono što je bitno reći da za ovaj zakon neće biti potrebno izdvajati nova financijska sredstva jer jer naprosto neće biti potrebno zapošljavati nove ljude i svakako mislim da je to korisno. Međutim htjela bih još samo napomenuti što se tiče kaznenih odredbi do drugog čitanja vjerujem da ćemo evo imati i nekakve konkretnije možda prijedloge i po tom pitanju, a kao što je evo i sama državna tajnica rekla ministarstvo je spremno prihvatiti sve primjedbe i prijedloge. Zajednica saveza osoba s invaliditetom će dobro izraditi jedan prijedlog da tako kažem kaznenih odredbi u ovom trenutku postoje razmišljanja da možda one nisu, ove novčane kazne nisu dovoljno velike, a potaknuti time da se konkretno ono o čemu ja mogu govoriti vezano za osobe s invaliditetom, da je održano niz akcija u zadnjih 10-ak, 15 godina, a da znamo da mnoge od njih da tako kažem najblaže rečeno nisu slavno završile. Konkretnije, novac prikupljen u tim akcijama nije uvijek bio namjenski namjenski iskorišten. Na žalost najteže su time pogođene osobe s invaliditetom koje su doista bile u potrebi, dakle kojima je ta humanitarna pomoć u akcijama koja se prikupljala bila itekako potrebna, u konačnici do njih nije došla. Stoga se eto i udruge osoba s invaliditetom bave razmišljanjem da bi možda trebalo povećati sankcije za takve osobe koje se prikupljanjem humanitarnom pomoći bave, a ne troše je namjenski. No evo vidjet ćemo do drugog čitanja ćemo dobro to razmotriti i dostaviti vama u ministarstvo prijedlog. Vjerujem da ćemo naći dobro rješenje kako bi dakle humanitarna pomoć prikupljena doista došla i do onih osoba kojima je ona doista najpotrebnija. I evo na kraju želim još reći podržavam ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju, i kao što sam rekla vjerujem da će on doista u konačnici biti dobar, a sve u svrhu stizanja humanitarne pomoći doista na pravo mjesto. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pa već smo čuli zapravo da prijedlog ovog novog zakona prioritetno proizlazi iz činjenice što važeći ne zadovoljava u potpunosti svrhu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Pravne osobe koje su prikupljale i pružale humanitarnu pomoć su to radile u svrhu ostvarivanja poreznih i carinskih olakšica, a nisu bile u obvezi priskrbiti suglasnost nadležnog ministarstva. Treba naglasiti da su prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći samo jedan dio aktivnosti organizacija koje djeluju za opće dobro, a takvo djelovanje je puno šire od ovih aktivnosti. Osim toga veliki broj organizacija se pojavljivao u lokalnim zajednicama, kojima aktivnost humanitarne pomoći nije bila temeljna djelatnost, nego socijalne usluge. Socijalne usluge u zajednici od strane tih organizacija provode se putem ugovaranja projekata koje se sufinanciraju iz različitih izvora, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Stoga će ovaj zakon djelotvornije definirati različite oblike humanitarne pomoći i ciljne skupine. Uvodi se i odredba o organiziranju humanitarnih akcija, a naziv humanitarne organizacije se zamjenjuje pojmom pravnih osoba koje moraju priskrbiti rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i na taj način će se spriječiti mogućnost eventualnih zloporaba humanitarnih akcija. Ovaj zakon će pomoć učiniti bržom i dostupnom onima kojima je i namijenjena, što je i svrha pomoć s obzirom da se nastavlja proces vezanja na lokalnu zajednicu i obvezu donošenja rješenja i vođenja potrebite evidencije. On će doprinijeti, također smo čuli, tajnoj diskriminaciji, pardon, decentralizaciji funkcija u socijalnoj skrbi i bit će bolje pokrivene ustanove u socijalnoj skrbi. Dosada je postupke prikupljanja i distribucije humanitarne pomoći provodilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ovim zakonom će to raditi službe za društvene djelatnosti pri uredima Državne uprave nadležnih županija prema sjedištu pravne osobe. Ovaj zakon unosi i novinu u određenju antidiskriminacije. Humanitarna pomoć se pruža svim žrtvama i socijalno osjetljivim skupinama neovisno o njihovoj dobi, spolu, jeziku, vjeri, političkom uvjerenju, socijalnom podrijetlu i drugom. Zakon uređuje trajno i privremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Osim toga, ono što također moramo stalno naglašavati i isticati, da će ovaj zakon uvesti više pravičnosti prema potrebitima što će dodatno motivirati hrvatske građane na ovu plemenitu djelatnost. Važno je i da našu djecu i buduće naraštaje odgajamo u radost davanja i suosjećanja u ljudskim patnjama. Isto tako ću reći da i nadam se, da će Hrvatski sabor već za koji dan donijeti izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom crvenom križu što će također doprinijeti kvaliteti ovoga zakona. Upravo iz razloga što osim javnih ovlasti u prihvatu i zbrinjavanju ugroženog i nastradalog pučanstva pomaže zdravstvenoj službi u provođenju zdravstvene zaštite, a naročito djece i mladeži posebno radi na prevenciji svih oblika ovisnosti. Evo, to su razlozi radi kojih ću vrlo rado podržati donošenje ovoga zakona. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka Šuica, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Evo, i ja bih se željela pridružiti onima koji pozdravljaju donošenje ovog zakona. Razlozi za donošenje, čuli smo ih, uglavnom za suglasnost do sada su se uglavnom morali pribaviti zbog poreznih poreznih i carinskih olakšica, a ne zbog onoga zbog čega biste vi danas, zbog čega vi danas predlažete ovaj zakon, a to je veliki broj organizacija koje su se bavile pružanjem humanitarne pomoći, a to im nije bila primarna djelatnost nego su se bavili uglavnom pružanjem socijalnih usluga. A danas smo ovdje više puta čuli, pa i u nekim replikama, gdje su se po mom mišljenju namjerno ili nenamjerno miješale posao humanitarnog djelovanja i socijalnih usluga. Evo, ovaj zakon to, koliko vidim, vidno govori o tome da je prikupljanje materijalnih financijskih dobara jedna vrsta pomoći, druga je psihosocijalna pomoć, treća je humanitarna aktivnost u cilju zaštite i spašavanja žrtava prirodnih katastrofa i sljedeća je prikupljanje materijalnih financijskih dobara koja se pružaju socijalno osjetljivim osobama. Prema tome ono o čemu je bilo govora da će mnogi građani Hrvatske morati doći u situaciju primati humanitarnu pomoć nije točno jer oni i sada, neki od njih, jesu u sustavu primanja socijalne pomoći. Tako da ovaj zakon to vidno razgraničava i to pozdravljam. Također, vidim da ima razlog za donošenje ovog zakona je želja da se profiliraju organizacije koje bi se primarno bavile humanitarnom pomoći, a ono što je za pozdraviti su odredbe ovog zakona koje uvode humanitarne akcije. Ja bih željela ovdje naglasiti da bi bila dobra ideja i možda ako se može u drugom čitanju ubaciti da se rezultati humanitarnih akcija moraju javno obznaniti. Ja shvaćam da ste vi naveli ovdje da se mora evidentirati, da mora se ići sa evidencijom. Ali dobra je ideja, po meni, da se javno obznane rezultati pojedinih akcija. To bi možda trebali implementirati u drugo čitanje jer tada bi sigurno bilo puno transparentnije bavljenje humanitarnim radom i sigurno bi onda i ovaj zakon imao više efekta. Ako je to moguće, gospođo državna tajnice, mislim da bi bilo dobro. Znamo da postoji i posebni zakon za treće zemlje, a ovaj regulira pitanje humanitarnog djelovanja u Hrvatskoj. Isto tako je za pozdraviti decentralizacija koju ovdje uvodite iako i dosada je proces bio vezan za lokalnu zajednicu, ali sada ide na to da se pružanje humanitarne pomoći sukladno ovome zakonu provode službe za društvene djelatnosti u uredima Državne uprave u županiji, a ne ministarstvo koje je nadležno za poslove socijalne skrbi. U tom smislu mislim da je ovo jedan još doprinos decentralizaciji u Hrvatskoj koja je u ovom zakonu implementirana. Ono što bih također željela istaknuti je uvođenje trajnog i povremenog obavljanja djelatnosti. Za trajno je potrebno pribaviti rješenje koje omogućuje trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, a za povremeno vidim da postoje odredbe koje to reguliraju i u tom smislu mislim da bi baš trebalo uvesti ovo javno obznanivanje rezultata. Na taj bi se način možda bolje kontroliralo bez obzira što ovdje navodite da ne treba rješenje nadležnog ureda ako se pošalje prethodna obavijest. Ali sigurno da je puno zlouporaba bilo u vrijeme rata i poraća i sigurno da je ovdje profiterstvo bilo na djelu i da je nažalost to bila vrlo česta pojava da se humanitarne usluge, odnosno akcije, koristile u vrijeme raznih katastrofa, a posebno u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata i poslije njega. Također, pozdravljam ovu antidiskriminacijsku odredbu gdje uvodite da se pomoć pruža svim žrtvama neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku. I podržavam kolegicu, gospođu Lukačić, da uvedemo i osobe sa invaliditetom jer vjerujem da bi na taj način također pokazali osjetljivost. Što se tiče članaka 24., 25. i 26. koji se odnose na prekršajne odredbe složila bih se da treba uvesti kaznenu odgovornost. Ako je to moguće u drugom čitanju jer vjerujem da, ne znam, visina novčanih kazni može biti dovoljna, ali sigurno da bi trebalo kazneno odgovarati za zlouporabu ovakvih situacija. I mislim da biste to mogli razmotriti u drugom čitanju. U svakom slučaju pozdravljam donošenje zakona. Ono što posebno raduje je da se moraju podnijeti evidencije izvješća i da želite postići transparentnost i javnu podršku djelovanju i nema i nema razloga da se određeni građani RH koji osjete potrebu bavljenjem ovim poslom nakon što imaju ovakav jasan zakon ne upuste i u takav poduzetnički pothvat.

kolegice i kolege. Evo upravo zbog jasnog definiranja isto tako i profiliranja humanitarnih organizacija mislim da ovaj Zakon radi na uvođenju reda, ne samo zbog toga nego i zbog definiranja kome ide zapravo porezna olakšica. Na ovaj način će se isto tako smanjivati zloupotrebe koje su se do sada događale. Čini se isto tako da ovaj Zakon olakšava prikupljanje humanitarne pomoći kada pogledamo da u jednom dijelu govori se da svaka pravna zatim profitna, neprofitna a isto tako fizička osoba može prikupljati humanitarnu pomoć, ili napraviti neku humanitarnu akciju ako naravno o tome u roku od 15 dana obavijesti nadležni županijski ured. To je dobra ideja, to treba pozdraviti, zbog toga što na taj način izbjegava upravo nepotrebno administratiranje koje vrlo često bi moglo dovesti do odgađanja akcije. Međutim, ipak mi se čini da tu ima ne mogu reći zamka, ali ima jedan problem, ako se čita onda se vidi da zapravo isti taj državni ured vrši inspekcijski nadzor nad istim provoditeljima humanitarnih akcija sa naravno mogućnostima sankcioniranja. Pa recimo, može se dogoditi da netko iz humanitarnih poriva odluči se kao fizička osoba za jednu humanitarnu akciju prikupljanja nečega za građane i krene po ovom Zakonu. Prvo obavijesti ured, zatim krene medijski obavijestiti ljude o toj akciji, zatim ljudi donose tu robu koju on odluči prikupljati, a onda se isto tako izlobira za prijevoz, za prostor, skladištenje itd., i onda dođe inspektor, nađe nekakav prekršaj naravno mora platiti kaznu i ništa od te akcije. Možda bi bilo ipak bolje da se prvo ishode sve dozvole, da se zadovolji ured i tek onda da se krene u akciju. Naravno i tu se zakonodavac ogradio i rekao da se nakon inspekcijskog nadzora pravne i fizičke osobe mogu u određenom roku otkloniti te nepravilnosti kako bi bilo sve po zakonu. Možemo sada reći zapravo da imamo dvije varijante, vjerojatno ste se i vi prilikom određivanja ovog Zakona gledali ste dvije varijante, prvo je ona rigorozna, rigorozno rigorozno pristupanje ovom području da se prije pokretanja bilo kakve akcije traži stvarno forma zadovoljavanja, usklađivanje sa zakonom, podzakonskim aktima, a druga je ono što se očekiva da bude nešto fleksibilnije na taj način da se što više ljudi uključi u te humanitarne akcije. I tek da se zapravo onda kada se sankcionira kada se odredi to kazneno djelo. Ja bih se isto tako pridružila kolegicama koje su predlagale da zapravo to bude kazneno djelo, jer na ovaj način je ovo definirano kao prekršaj obzirom da se kažnjava sa novčanom kaznom. Međutim, zloupotreba humanosti što je pravo kazneno djelo. Još bih zapravo spomenula PDV, kada građani svojim telefonskim pozivima daruju novac. Isto je tako vidljivo da postoje neke iznimke kada država ubire PDV a kada ne ubire. Treba vidjeti zapravo koji su kriteriji kada se iz humanitarnih takvih akcija oslobađa PDV-a, a kada se ubire. Isto tako zapravo ovakve akcije, ovakve akcije se najčešće rade za zatvaranje rupa u problematici, najčešće su te akcije prilikom kupnje ranih uređaja za zdravstva. Međutim, sustav zdravstva se dosta troši i mislim da je država upravo dužna pa bih se onda vratila na ovaj dio ako su građani humanitarni ako građani svojim pozivom daju onda isto tako država bi trebala osloboditi PDV-a barem ovakve humanitarne akcije. Inače ovaj zakon obzirom da donosi novine i sigurno da smanjuje zloupotrebe naravno da ga podržavam. Hvala lijepa. vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o humanitarnoj pomoći koji je donio Hrvatski sabor prije 7 godina, točnije 3. 6. 2003. godine. Prema važećem Zakonu pravne osobe koje su provodile suglasnost za pružanje humanitarne pomoći stjecale su status humanitarne organizacije a na njima je bilo da prihvate obvezu vođenja evidencije, dostavljanja redovitih izvješća, a u zamjenu za status organizacije koja djeluje za opće dobre. Važeći Zakon procijenjeno je da ne zadovoljava u potpunosti stoga je ocjena da je nužno donijeti novi Zakon. Novim Zakonom bi se profilirale organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći. Humanitarna pomoć prema trećim zemljama u slučaju prirodnih katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem regulirana je posebnim Zakonom. Postupke vezane za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći a sukladno ovom zakonskom prijedlogu provoditi će službe za društvene djelatnosti u Uredima državne uprave u Hrvatskim županijama. Općim odredbama ovaj Zakonski prijedlog preciznije razlike prikupljanje materijalnih sredstava, financijska dobra, psihosocijalna pomoć,

neprofitabilne pravne osobe, registrirani ili upisani u određene upisnike u Republici Hrvatskoj. Uvjet za trajno obavljanje ove djelatnosti je pribavljanje rješenja kojim se dobiva trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Zakonom je također određeno tj. definirano obavljanje i povremene djelatnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Za provedbu ovog zakona nisu potrebita dodatna sredstva, jer kao što je narečno ovdje taj posao će obavljati djelatnici ureda državnih uprava na terenu. Zbog svega narečenog, podržavam Zakon o humanitarnoj pomoći u prvom čitanju i smatram da ćemo ga zajednički dotjerati kako bi on služio svrsi služio svrsi i pojačati po meni se ovdje suglasan kaznene odredbe kako se ne bi okoristili oni na štetu onih koji su u potrebi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena tajnice, kolegice i kolege Zaista podržavam donošenje ovog zakona jer kao što je već spomenuto od 2003. godine nismo imali promjenu zakona, a očito se iz prakse se iz prakse se došlo do zaključka da ga treba promijeniti jer smo uočili i sami mnogobrojne nepravilnosti. Posebno bih naglasila za za sve one organizacije koje humanitarno rade da zaista dobro rade koji imaju tu namjeru, naravno vidjeli smo zloupotrebu. Ali u mom kraju Bjelovarsko-bilogorskoj županiji primjer jedne dobre organizacije koja radi u gradu Bjelovaru je "Caritas Župe sv. Antuna" koja vrlo dobro surađuje i sa lokalnim vlastima sa onim vlastima u gradu i sa županijskim. Naravno da se moram zahvaliti pri raspravi o ovom zakonu svima onima koji su nam pomogli za vrijeme Domovinskog rata, jer bez te pomoći koje smo dobivali u lijekovima i u drugim donacijama zaista primjer u mojoj bolnici ne bi mogli funkcionirati. Nažalost, svjedoci smo bili lažne pomoći, a jedna od takvih je npr. nedavno one jedne udruge koja je htjela pomoći branitelju koja je prikupljala novac dijeleći po cijeloj Hrvatskoj letke za uplatu na brojeve računa sa različitim brojevima uplatnica, a sumnja se na milijunske iznose koje su iskoristili a naravno taj novac nisu uplatiti tom branitelju za pomoć koja je u početku bila intencija. Na internetu često nailazimo na tekst koji glasi "Ako i vi želite dati prilog za humanitarnu akciju, a nemate našu uplatnicu, kliknite ovdje pa ćete vidjeti koji je to Dakle pitanje je što se krije iza tog broja i kome taj novac na kraju završi. Bili smo i svjedoci da su krinkom humanitarnog rada udruge dobivale zaista besplatne koncertne prostore, besplatni prostor u medijima, a za promociju sebe i svog vlastitog koncerta, da bi na kraju ispalo da su u minusu i da uopće ne mogu pomoći onome za koje je taj koncert bio najavljen. Ovim zakonom se definiraju organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, definiraju se i različiti oblici humanitarne pomoći da ih ne nabrajam jer su prethodno već rečeni. A isto tako i ciljne skupine u skladu sa postojećim potrebama u društvu na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Za pozdraviti je što ste uveli u ovoj zakon odredbe iz antidiskriminacijskog zakona zakona i svakako podržavam prijedlog kolegice Lukačić da se ovaj invaliditet uvede u taj zakon. Na kraju je to i prema Konvenciji o invaliditetu. određuju se uvjeti pod kojima se može prikupljati i pružati humanitarna pomoć u Republici Hrvatskoj, uvede se odredbe o organiziranju humanitarnih akcija i pomoći. Humanitarna pomoć Humanitarna pomoć u Republici Hrvatskoj može se osigurati trajnim ili povremenim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći. Umjesto pojma humanitarnih organizacije, uvodi se pojam pravnih osoba ovim zakonom koje su pribavile rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći a do sada su pravne osobe koje su prikupljanje i pružanje humanitarne pomoć nisu bile u obvezi pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva, već su pribavljale u svrhu onih ostvarivanja svojih poreznih i carinskih olakšica. Mnogim organizacijama koje su ishodile suglasnost za pružanje humanitarne pomoći naravno da to nije bila primarna djelatnost nego sami znamo nego pružanje socijalne pomoći. Zakonom se omogućuje prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registriranim u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj. Domaće i strane neprofitne osobe bit će upitane u odgovarajući upisnik. I to je jako važno. Važno je napomenuti da je humanitarnu pomoć koja se pruža socijalno osjetljivim skupinama mogu prikupljati i pružati fizičke osobe te profitne pravne osobe u vidu organiziranja humanitarnih akcija, ako o tome prethodno pošalju obavijesti županijskom uredu državne uprave. U procesu decentralizacije ono odobrava trajno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći istovremeno vrši inspekcijski nadzor, a upravo nadzor provodilo bi nadležno ministarstvo. Nadalje, pravne osobe obvezne su voditi evidenciju o prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i to dostaviti nadležnom uredu jedanput godišnje. Mislim da bi to zaista trebalo biti transparentno i javno pokazano koliko je skupljeno i kamo je taj novac otišao. Često se susrećemo sa problemom PDV-a što oporba ovdje navodi. Međutim, htjela bih možda je to čak i tema za jednu širu raspravu. Ali ako malo pogledate kada se organiziraju humanitarne akcije, čovjek koji nazove i hoće sudjelovati u tome onda plaća PDV. Ako bolnica kupuje jedan mamograf, znamo da ga kupuje iz državnog proračuna koji se opet na neki način, dakle ne na neki nego zaista na stvarni način platili građani i kroz to se plaća PDV. Što bi se desilo ako bi oslobađali plaćanja PDV-a? ne znam kako bi to uopće moglo funkcionirati, jer na neki način opet bi potaknuli sve bolnice da aktiviraju humanitarne organizacije da se prikupe određeni instrumenti upravo da se ne platio taj PDV. Dakle, mislim da taj PDV mora ostati i da ne možemo raditi diskriminaciju na osnovu nekih drugih načela. Na neki način je to zaista varka. što se tiče kaznenih odredbi i prekršaja, poznavajući svu tu zloupotrebu koja se radila jer mislim da bi te kaznene odredbe i prekršaji trebali biti puno strožiji, pa evo do drugog čitanja pod tim točkama da to malo razmotrite, jer mnogi koji su to zlouporabili imali su velike koristi. I na kraju da zaista zaključim, nažalost bili smo svjedoci pružanja lažnih humanitarnih pomoći, svjedoci malverzacija, a da se to ne dešava zaista nam je potreban ovako predložen zakon, dakle zakon pojačane kontrole, zakon koji će spriječiti zlouporabu na neki način i da se takve stvari na tom području više ne dešavaju. Humano nešto znači jako bogato u sebi imati, kršćanski pomagati i na kraju na to nas uvijek vjera upozorava. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić, izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice Caparin, naveli ste niz primjera zlouporabe humanitarne pomoći i ja vam se želim zahvaliti na vrlo otvorenoj raspravi i na ukazivanju na moguće situacije koje se ubuduće ne bi trebale ponoviti. Također, kad sam govorio ispred kluba rekao da treba kaznene odredbe znatno postrožiti, to ste i vi rekli. Repliciram samo zato da čujem vaš stav u vašem odgovoru da li ste vi za to da se ne samo kaznom od nekoliko tisuća kuna već trajno zabraniti nekome da se bavi organiziranjem takvih humanitarnih akcija ako se to dokaže. Mislim da je to najgori oblik zlouporabe kad se zloupotrijebi humanitarna pomoć i usmjeri. to me zanima da li ste i vi za to da idemo do te krajnje mjere. Pa kolega, mene osobno strašno boli kada netko zloupotrijebi humanitarnu aktivnost za svoju vlastitu korist. Veliki broj organizacija se bavi humanitarnom aktivnošću i sama napominjem, humanitarno znači biti bogat, pomagati drugima. Kršćanski je pomagati, dakle kažem to me vjera uči i to nosim u sebi. Ne mogu zamisliti da netko može to zlouporabiti. Ove brojne kaznene odredbe koje su navedene po meni su zaista malo i trebaju biti veće i jednim dijelom bi se čak i složila jer čujte, onaj tko je potrebit te humanitarne pomoći zaista vapi za njom i ja osobno bih rekla ne možeš se više s tim baviti jer si to zaista zlouporabio. Jer teško je onome tko prima humanitarnu pomoć, ali smo mi bogati koji možemo je dati i prema tome, netko kad se treći uvuče koji to zlouporabi ja mislim da ne bi smio više se tim ni baviti. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svog izlaganja želim reći da ću i ja kao i svi dosadašnji, koliko sam uspjela shvatiti, kolegice i kolege podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. I doista ću se kratko osvrnuti na neke stvari koje mi nisu ustvari u potpunosti jasne u ovom prijedlogu zakona i nadam se da će se one na neki način možda popraviti ili malo detaljnije objasniti u drugom čitanju kako bi se izbjegli određeni prijepori. Naime, u članku 3. se u stavku 3. govori da humanitarna pomoć iz članka 2. za korisnike je besplatna. U članku 2. su nabrojane sve te aktivnosti koje se podrazumijevaju pod humanitarnom pomoći, međutim mislim da tu nije, znamo na šta se misli, znači da one ne mogu naplaćivati. U principu, oni koji su pružatelji takve humanitarne pomoći naplaćivati tim korisnicima te usluge, ali mislim da bi to možda u ovom stavku trebalo malo detaljnije obrazložiti. Također bih se htjela osvrnuti na jednu stvar koja po mojem mišljenju izostaje u ovom prijedlogu zakona, a to je dio koji se tiče ustvari naplate odnosno obveze plaćanja PDV-a na humanitarnu pomoć. Mi imamo u jednom članku, čini mi se da je to negdje pri kraju ovog zakona, gdje se govori da pravne osobe, to je točnije članak 15. koji govori o poreznim i carinskim olakšicama, da pravne osobe koje su pribavile rješenje iz članka 5. stavka 1. ovog zakona pri nabavci ili uvozu dobara potrebnih za neku od namjena navedenih u članku 2. ovoga zakona ostvaruju olakšice propisane carinskim i poreznim propisima. Kada je bio slučaj znači prikupljanja humanitarne pomoći za stradale na Haitiju onda je, ja sam stavila pitanje ministru financija o tome zbog čega se ustvari naplaćuje PDV na tu humanitarnu pomoć i tom prilikom je ministar odgovorio da sve udruge udruge ili subjekti koji prikupljaju takvu humanitarnu pomoć se mogu naknadno obratiti ustvari Vladi Republike Hrvatske ili Ministarstvu financija i tražiti da im se ta sredstva koja su oni uplatili ustvari za PDV vrate natrag. Mislim da možda ne bi bilo loše da se u ovom prijedlogu zakona, odnosno u zakonu izrijekom navede koji su to slučajevi i u kojim situacijama ti ti subjekti koji pružaju humanitarnu pomoć mogu tražiti oslobođenje od plaćanja PDV-a kako ne bi ustvari u onoj fazi prikupljanja prikupljanja pomoći već bili obavezni plaćati PDV. Pa sad ne znam da li je to ikako moguće napraviti s obzirom da se sada ipak regulira način rješenja i tako, da li je moguće u tom obrascu predvidjeti i taj dio koji se tiče oslobađanja plaćanja PDV-a za takve svrhe. Pa mislim da ne bi bilo loše da se znači u drugom čitanju jedan možda poseban članak odnosi na to kako bi već u tim prvim koracima se moglo regulirati ovo pitanje i na taj način možda olakšati i povećati suma koja ide onim unesrećenima, bez obzira na to da li se radi o ovoj ili onoj svrhi. Evo toliko. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Mislim da čak i na ove stvari oko kojih postoji suglasje i ova rasprava pokazuje da postoje neki detalji koji se mogu popraviti do drugog čitanja i da zapravo svi sa nekakvom zajedničkom željom da imamo uređenije područje, da imamo područje u kojem bi spriječili zlouporabe naprosto svi skupa možemo puno bolje poboljšati. Možda da krenem od svega nekoliko primjedbi s ovom upravo pričom koju je govorila sada i kolegica Holy. Naime, člankom 15. prijedloga ovoga zakona je definirano da davatelji odnosno prikupljatelji humanitarne pomoći imaju pravo na porezne i carinske olakšice sukladno vjerojatno poreznim zakonima. Kako porezni zakoni se u našoj državi mijenjaju u prosjeku dva do tri puta godišnje što nije dobro niti za financijski sektor, a vrlo često ovisno o trenutnoj gospodarskoj situaciji, a sada svjedočimo takvim stvarima, prva stvar koja bude rezana da tako kažem u poreznim propisima budu raznorazne olakšice pa čak i onda ove na donacije i na humanitarnu priču. Ja mislim da ne bi bilo loše, uz podršku ovome što je rekla kolegica Holy, da u članku 15. točno definiramo koje su to, dakle ne možemo definirati kao što to možemo definirati u poreznom zakonu, ali da negdje stavimo naznaku da postoje olakšice koje se odnose na ovo ili ono a onda koje će se detaljnije urediti detaljno poreznim propisima. Jer doista situacija koja je malo digla na noge i hrvatsku javnost kad se primjerice iako je to strana pomoć ne regulira se ovim zakonom, ali bilo je primjera takvih i domaćih kada su se skupljali novci za pomoć na Haitiju za potres. Imali smo telefon, humanitarni telefon od čega je išao PDV. Naravno da je ministar Šuker onda u jednom trenutku rekao, da ali može se tražiti povrat tog PDV-a od strane države. Mislim da bi bilo dobro da u ovom zakonu riješimo prvo da se taj PDV niti ne prikuplja, a onda da nema tih nepotrebnih duplih transakcija plaće PDV, pa nek' ipak s tim novcem na koje nema pravo raspolaže i onda vraćamo nazad i uplaćujemo na stvari ne razumije./... Ali ponavljam, mislim da ne bi bilo loše članak 15. nadopuniti možda malo boljim opisom koje su to porezne i carinske olakšice barem u jednom Drugo kad sam spomenula ovaj telefon mislim da ne bi bilo loše da u zakonu postoji odredba koja bi regulirala humanitarne telefone, odnosno sve one usluge koje idu preko nekakvog trećeg posrednika. Tu se dakle nekakav tele operator, telekomunikacije javlja zapravo kao posrednik. imaju i sličnih takvih stvari i u tom smislu tih, pogotovo telekomunikacijskih usluga za dodanom vrijednošću ne znam koliko je to i je li na adekvatan način riješeno u Zakonu o telekomunikacijama. Ali to je nešto, ja osobno ne znam dovoljno detalja ali mi se čini da tu ima dosta, dosta problema i tu ima jedan dio zlouporaba koje nismo riješili. Ti telefoni kao i neke druge akcije mogu potpasti u onu vašu definiciju humanitarnih akcija koje se sad uvode u zakonu i to je dobro. Ali evo odmah i prijedlog, mislim da ne bi bilo loše da i malo i definiramo te humanitarne akcije. Naravno da je to teško da one ovise i o okolnostima. No međutim, da stavimo nekakve gabarite da tako kažem što je to humanitarna akcija i u kojem trenutku humanitarna akcija prestaje biti isključivo humanitarnom akcijom, a postaje zapravo jedan redovni biznis za pojedince koji se gotovo i isključivo time bave. Pritom mislim konkretno na recimo humanitarne koncerte koji pod firmom da sudionici na humanitarnim koncertima, dakle od one tehnike do izvođača nemaju nikakvoga troška, za to dobe određenu naknadu. Pa vam onda na kraju zapravo sve ono što ljudi koji dođu na taj humanitarni koncert uplate kao humanitarni prilog se vrati nazad kroz izvođače ljudi naprosto od toga žive. A ona dodana, dakle ono što bi trebao biti cilj, a to je da se skupe dodatna sredstva za ovu ili onu prigodu se naprosto izgubi. Jer svašta može biti uračunato kao onaj inicijalni trošak osobe koji sudjeluje u određenoj humanitarnoj akciji. Dakle, da možda malo izdefiniramo u onom smislu koje su to razine troškova koje se daju priznati da tako kažem kao stvarni trošak za ljude koji sudjeluju u humanitarnim akcijama. To naravno je trošak

Dalje, ja mislim da bi morali malo razmisliti da li ovo rješenje da kad fizičke osobe skupljaju humanitarnu pomoć je li optimalno rješenje da oni zapravo samo trebaju obavijestiti nadležno tijelo da se idu skupljati pomoć. Svatko od nas kolegice i kolege ja osobno a nadam se i sličnoj situaciji kod vas barem jednom tjedno u svom poštanskom kasliću nađem opis nekakve teške životne situacije sa pripadajućom uplatnicom. Pretpostavljam većinu takvih stvari rade fizičke osobe za sebe ili za neke druge. To je vrlo teško provjeriti radi li se doista o skupljanju humanitarne pomoći ili se radi zapravo o nekakvoj zlouporabi, odnosno manipulaciji. Imali smo u medijima slučajeve gdje su određene osobe za nekakve druge osobe skupljale humanitarnu pomoć mislim nepostojeće. I u tom smislu prijedlog da se u zakon doda da ovi za koje se skuplja humanitarna pomoć daju suglasnost da se radi za njih humanitarna akcija. Mi smo imali primjera bolnica, udruga, institucija, pojedinaca koji pojma nisu imali da se za njih nešto prikuplja i nešto organizira što možda zapravo niti ne treba. Imali smo tih aparata za određene bolnice skupljeni, mislim koje na kraju stoje, koji stoje sa strane jer naprosto nema s njima nitko raditi. Možda bi da se pitalo te korisnike možda bi oni našli nekakvu bolju svrhu s kojom im se može pomoći. Prema tome, da dakle možda stavimo nekakvu uz onaj zahtjev koji daju pravne osobe za akciju za prikupljanje humanitarne pomoći da tu bude nekakva izjava tih na koje se to odnosi da je to doista nešto što njima nešto što njima treba. I ponavljam, meni se čini da je najveći tu problem, iako tu nije puno novaca, ali tu se pojedinci znaju koristiti takvim situacijama. To je kad humanitarnu pomoć skupljaju fizičke osobe za druge fizičke osobe. I posljednje iako je ovdje sad dodano u zakonu da pravne osobe koje se bave skupljanjem humanitarne pomoći to mogu imati kao jednu od svojih djelatnosti. Moram na neki način malo izraziti i rezervu prema toj odredbi. Mi i sada imamo neke prijedloge na raspravi u Saboru gdje organizacije koje su isključivo organizirane za skupljanje humanitarne pomoći sada se predlaže da rade u ugostiteljstvu ili nešto drugo. Dakle, ako imamo pravne osobe koje između ostalog grade i humanitarnu pomoć ja se bojim da bi tu moglo doći ne toliko do preklapanja. Ali ako recimo rade u ugostiteljstvu i trgovinu pa onda i humanitarnu pomoć, bojim se da bi tu moglo doći do svakakvih problema tim više što još uvijek u našoj državi nije jasan kriterij nevladinih organizacija koje su organizacije općeg dobra. Dakle, ta rasprava još uvijek traje. To još uvijek nismo riješili. to je nešto što nisam sigurna je li najbolje rješenje. Svakako može biti operativno. Svakako to rješenje može ponuditi veći broj pružatelja da tako kažem ili sakupljatelja humanitarne pomoći u tom smislu je dobro. No međutim, mislim da se moramo malo ograditi i više od one odredbe koja kaže da se ta sredstva onda vode na posebnom računu itd., da ne bi došlo se niti u najmanju sumnju da se zapravo tragedije i potrebe drugih zloupotrebljavaju. I to mi se čini da je zapravo možda i najveća misija ovog zakona. Jer naši ljudi su pokazali da uvijek su spremni uskočiti onima kojima treba, u situacijama u kojima čak i država zakaže, ne učini ono što je kao socijalna trebala učiniti. I zato mislim da ove odredbe, a u tom smislu podržavam i prijedlog što je kolega Dorić rekao u ime kluba HNS-a oko ovih kaznenih odredbi se poslože. Velim nešto što je dobro, nešto što se podržava da se naprosto spriječe zlouporabe. Zahvaljujem. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolegice Lugarić, otvorili ste jednu vrlu važnu priču vezanu uz humanitarne akcije, humanitarne koncerte itd. Mislim da smo tome možda nedovoljno posvetili pažnju u ovoj raspravi. Jer svakako slažem se s vama treba ih vrlo detaljno definirati. Drugo u humanitarnoj akciji po meni svi u koji u njoj sudjeluju moraju dragovoljno sudjelovati i bez ikakve naknade, i dati prostor i sudjelovati i sve ostalo, tako da svaka lipa naplaćena od ulaznice je čisti dobitak u korist onoga kome je akcija namijenjena. Kada je to jedino …/Ne razumije se./…, ovako se organizaciju koncert sa gubitkom, ma vraga sa gubitkom, sa ciljem da se jasno plati onima koji si unaprijed mislio platiti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pozdravljam ovdje nazočnu državnu tajnicu Doricu Nikolić, kao što pozdravljam i odluku Vlade Republike Hrvatske da donese jedna ovako da tako kažem humanitaran zakon, dakle Zakon o humanitarnoj pomoći. On je važan po sebi, on je čak i sa zdravstvenog stajališta, ako bi tako mogli kazati važan, jer ako pogledamo definiciju zdravlja onda to nije samo odsustvo, bolest i nemoći, nego i puno socijalno blagostanje, prema tome ljudi koji su potrebni treba im izići na ovaj i na onaj način i zapravo društvo kao cjelina. Također želio bih pozdraviti većinu dakle govora mojih kolega koji su govorili afirmativno o ovome zakonu, i osvrnuo bih se samo na dijelove nekih od njih koji su unutar ovog zakona zapravo zapravo iznijeli svoje mišljenje kako ovaj zakon nikako ne može biti supstitucija za ili nadomjestak dakle za nečinjenje institucija. Ja razumijem i i da se zapravo događaju u društvu povremeno određeni propusti, međutim dakako da ovo nije taj zakon i njega se nikako ne može promatrati u tom svjetlu, jer naprosto ne postoji društvo, ne postoje institucije koje mogu predvidjeti sve može biti …/Ne razumije se./… ove i one, neželjene događaje, ili većih skupina ili pojedinaca. Prema tome, ako pogledamo i u demokratska društva, ako pogledamo najrazvijenija društva, socijalna društva, oni imaju itekako razvijen sustav kad je u pitanju pružanje humanitarne pomoći, prema tome nikako ne stoji dakle takva jedna tvrdnja. S druge strane ovaj me zakon podsjeća na još jedan zakon kojega smo ovdje donijeli, ja mislim s ponosom, dakle to je Zakon o volonterstvu. Hrvatska na žalost nije imala jednu tradiciju volonterstva, iako imamo u, zapravo u korijenima, tim našim kršćanskim korijenima darivanje kao osnovu itd., i to, taj jedan čin volonterski dakle, kad vidimo po svijetu što ljudi rade, na koji način djecu odgajaju, dakle da već od osnovne škole, srednje, studija se uključuju u određene državne institucije, u bolnice, u mnoge druge i stoje na raspolaganju ljudima bez obzira na njihovo vrijeme i ne gledaju na plaću itd., onda dakako da je to jedna velika stvar kao što je velika stvar i ovaj zakon. Podupirem ovdje iznešena dva mišljenja, od evo slučajno baš dvije kolegice sjede ispred mene, kolegice Lukačić koja je kazala da u članku 3. u stavku 2. treba dodati i dakle onu antidiskriminacijsku odredbu koja se odnosi na invaliditet, kao i ono što je kazala kolegica Šuica kad je rekla da je vrlo važno da se javno objave rezultati akcija. To nije bitno, to nije važno samo zbog toga da se osigura čistoća u svemu tome, nego da se na svoj način ja bih rekao i promoviraju te akcije. Dakle kad ljudi vide da su postignuti rezultati, onda će ih to drugi put potaknuti na činjenje i na još dodatan napor u skladu s tim. Ja bih čak na tragu tog prijedloga, odnosno ako je to, ako ima prostora u ovome zakonu predložio da se možda na određeni način osmisli svojevrsno, evo ne znam može se to zakonom regulirati priznanje onima koji odupiru, koji se, koji daju značajan doprinos ovakvim aktivnostima. Naprosto ja mislim da treba osmisliti jedno priznanje koje će zapravo biti priznanje za one koje bi trebalo društvo prepoznati. To je naprosto, to treba biti stvar statusa osobe i nikako ne smijemo gledati, jer u protivnom ćemo ne znam i tako se često tumači da kad ljudi posežu za ovakvim aktivnostima da ih se ne znam gleda kao neke farizeje i ne znam što. Dakle dobro je činiti dobro i dobro je to dobro prepoznati. Zaključio bih svoje izlaganje, dakle konstatacijom da u skladu s ovim što je kazala kolegica Caparin baštinimo kršćansku tradiciju darivanja i pomoći ljudima u potrebi. Na žalost imamo jedno veliko ratno iskustvo, u kojem smo bili u prilici i oni koji su primali pomoć, ali i oni koji su darovali pomoć. To svoje iskustvo dakako možemo prenijeti i drugima i može biti na korist svima. Na koncu svi i osobno se susrećemo sa životom koji je takav kakav je i svi smo ili bili u potrebi, ili jesmo u potrebi, ili ćemo jednog dana biti u potrebi. Dakle nitko nije izuzet od situacije da pruži pomoć ili da je primi. Na koncu ona narodna, jedanput sam je već mislim ovdje izrekao, ponovit ću je, koja kaže više vrijedi lipa pomoći nego tisuću kuna suosjećanja. Dakle podupirem još jedanput i Vladu i prijedlog ovog zakona kojeg doista držim važnim iskorakom u uređivanju odnosa u humanitarnoj pomoći. Hvala lijepa. Hvala. Dvije replike. Prva je gosopdin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bagarić, kolegice Nikolić. Ja bih htio u svojoj replici samo naglasiti jedan segment koji mi se čini izuzetno važan, a to je rezultat akcije, rezultat akcije i konstatacija da u toj akciji nije bilo profita ni na koji način, premda je ostao humanitarni efekt. Naime, zaista se događa da se mnoge humanitarne akcije događaju zato da bi na tom putu nekog humanitarnog cilja netko zaradio neki, ostvario neki honorar, neki profit. No međutim isto tako se često puta preskače da ako smo u nekoj akciji skupili milijun kuna za neko dobro djelo, da tome bi trebalo pridodati i sve vrijednosti onih koji su sudjelovali u prikupljanju tog milijuna, koji su uradili i organizirani koncert ili ne znam koje vrst akcije, koji su dali svoje vrijeme, svoj trud, i koji zapravo predstavljaju puno veće humanitarno djelo u iznosu novca nego šta je efekat samog novca koji se u nekom cilju daje. Na takav način bi razlučili one koji na tom putu zarađuju novce, od onih koji na tom putu i sebe daju. Međutim na žalost događa se nešto drugo zbog toga, u negativnom smislu. Vi da danas dođete nekome darujete milijun kuna, milijun eura nekome, društvo će vam često reagirati zbog tog što sami nisu u stanuju to učiniti ili ne žele se odreći posumnjati u taj tvoj milijun i onda će ti kazati ne bi ti dao da nemaš. Tko zna zašto on daje te novce, tko zna što iza toga stoji i kako se pere. Prema tome ako se humanitarno djelo događa na način da se ne komercijalizira, dakle da iz njega ne kažem ja sam zaradio toliko novaca pa praktički prodajem svoje dobrotvorstvo onda bi se stvari mogle puno bolje događati. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Bagarić. osvješćivanje ljudi za potrebu u sudjelovanju u ovim akcijama, govorio o tom da ljudima treba dati priznanje. Dakle, ne kažem da ljudi rade to radi priznanja, ali ako netko čini dobro i ako odriče se i vremena, i ne znam, novca itd., onda je naprosto ljudski priznati to. I ovo što ste kazali, po meni, posve također stoji. znam, da treba izgrađivati jedan sustav u kojem će ljudi htjet biti u klubu onih koji će darovati i zbog tog neće biti … /Govornik se ne razumije./… kako ste kazali i stavljeni pod neku sumnju što to, odakle njima to, kako to itd. Na koncu konaca ako će to nekome olakšati u nekim situacijama čak i savjest pa nek se to dogodi, jer dobro je opet činit dobro. Evo, hvala lijepo. oni koji daju humanitarnu pomoć smatraju "farizejima", pod navodnicima, jel, jer ne čine to iskreno itd. Ali ovaj zakon upravo smo i donijeli radi toga što je bilo različitih zlouporaba i nažalost je prikrilo sve ono dobro koje smo vidjeli što rade humanitarne organizacije. Na tragu ovoga što je kolega Dorić raspravljao i ja naime ipak mislim da bi u ovom zakonu trebalo pooštriti te kazne za one koji koji zloupotrebljavaju humanitarnu pomoć. Naime, ne može se ukinuti humanitarna organizacija, ali takvim organizacijama koje zarađuju na taj način može im se jednostavno zabraniti na 5, 10 godina da više se s tim ne bave. Jednostavno da im se zabrane na određeni period. kao što je rekao kolega Dorić, nama koji krivo vozimo, brzo vozimo, ili netko pijan vozi, ukine se vozačka dozvola. Ne možete voziti na određeni Dakle, onda se takvim organizacijama, ja mislim, zaista treba zabraniti da se određeni period ne smiju baviti humanitarnom aktivnošću i onda neće doći do toga da će i druge koje pošteno rade smatraju farizejima. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. čuli smo dosta već i sugestija i ono što se očekuje, vidim da i vi to bilježite, da se do drugog čitanja uredi u ovom zakonu. U svakom slučaju danas govorimo o prijedlogu Zakona o humanitarnoj pomoći kojim se definiraju organizacije koje se primarno bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, različitim oblicima humanitarne pomoći i ciljne skupine u skladu s postojećim potrebama u društvu. Na početku bih željela naglasiti da su Hrvati, moramo priznati, ipak vrlo senzibilizirani za pružanje humanitarne pomoći. Ne samo u zemlji, već smo svjedoci isto tako i humanitarnim pomoćima izvan naše zemlje iako ovaj zakon definira samo humanitarnu pomoć na području RH. Prema prijedlogu prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći omogućilo bi se registriranim, domaćim i stranim neprofitnim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama upisanim u odgovarajući upisnik u Hrvatskoj. Neću ponavljati sve ovo što je već nekoliko puta izrečeno. Ono što želim reći da je dobro što će se, što je definiran inspekcijski nadzor prema prijedlogu, provodili bi uredi Državne uprave u županiji prema sjedištu pravne osobe, a upravni nadzor provodilo bi ministarstvo, naravno nadležno za poslove socijalne skrbi. Slažem se i sa onim što je danas izrečeno, da je najvažnije da humanitarna pomoć dođe do onih kojima je i namijenjena. I naravno da smo, nažalost, svjedoci bili više puta da tome nije bilo tako da humanitarna pomoć, poglavito novac, nije završio u rukama onih kojima je bilo namijenjeno. Pa u skladu s time očekujem i dopune do drugog čitanja. Ministarstvo bi i nadalje vodilo evidenciju pravnih osoba za područje države, dok bi nadležni uredi vodili evidenciju izdanih rješenja na području svoje nadležnosti. Ono što jest novina u općim odredbama zakona jest onaj dio koji govori o antidiskriminaciji jer uređuje da se humanitarna pomoć pruža svim žrtvama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 Ne bih željela da nakon naše današnje rasprave se nešto generalizira pa jednako tako i da se možda umanji senzibilnost hrvatskoga naroda za pružanje humanitarne pomoći nisu svi jednaki i ne bave se svi humanitarnom pomoći ili pokreću humanitarne akcije kako bi isključivo to činili zbog neke osobne koristi. Koliko je humanitarna pomoć značajna nažalost svjedoče i tragedije koje nas iznova podsjećaju na potrebite, na humanost u društvu i na zajedništvo da se pokaže, bez obzira na dio svijeta u kojem se katastrofa ili tragedija dogodila. Teško je gledati u oči djece koja traže pomoć, gledati stradanje, gledati očaj i patnju i to je nešto što nas iznova poziva na solidarnost i pružanje pomoći. Zakonske odredbe, naravno, uobličiti će načine,a onu ljudsku dimenziju iskazujemo kada je ona potrebna bez obzira na razmjere tragedije. Jer tragediju ne možemo nazivati manjom ili većom ili bez obzira na potrebnu vrstu pomoći.

sa pitanjem praktički. Kolegica Glavak je rekla kome je humanitarna pomoć namijenjena. Mislim da je to nešto što pobuđuje interes, odnosno potrebu detaljnijeg definiranja, pogotovo sa kolegicom Klarić sam razmijenio par riječi na tu temu zašto nešto ne bi bilo humanitarna pomoć. Naime, kad govorimo o humanitarnoj pomoći onda vidimo čovjeka kao cilj naše pomoći. Pa postavljam pitanje je li humanitarna pomoć sve nešto što se čini sa nekim ciljem, a da se i ne odnosi na čovjeka? napuštenim psima, ili ne znam, štenadi ili ovako? Je li isto spada u ovu kategoriju ili ostajemo u domeni riječi humanitarno, da se zapravo radi isključivo o čovjeku kao predmetu našeg interesa? Ne znam koliko je to, jezično bi bilo dobro definirati, ali ne znam koliko to u pravnom smislu ima svoju težinu i značaj? Jer kao što kaže, osjetljive skupine i ciljevi prema kojima ide humanitarna pomoć trebalo bi definirati što su to? Naravno, bez predrasuda o kojima ste s pravom razgovarali, ali razlikovat čovjeka od nečega drugog. Hvala lijepo. **Šeks, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo mogu samo nadopuniti, mislim ipak da ću se složiti s kolegom Rošinom i kolegica Klarić je djelomično nešto rekla, pa možda ne bi bilo loše da se ovo definira, ali mislim ipak da se ovo odnosi na pružanje socijalnih usluga u zajednici, tako barem stoji, ali eto. Prijedlog je ovdje pa ćemo vidjeti hoće li se unijeti. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Zahvaljujem svim damama i gospodi koja su sudjelovala o ovoj raspravi o Zakonu o humanitarnoj pomoći. Pa kao što smo rekli zakon iz 2003. je rješavao jednu problematiku humanitarne pomoći na tragu onoga što ste vi rekli ovdje na raspravama jer smo bili svjedoci tadašnje situacije humanitarna pomoć je bila u desetljeću prije toga, normalna stvar ajmo tako reći u Republici Hrvatskoj. Pljuštalo je ajmo reći sa svih strana, onda se shvatilo da zakonom bi trebalo urediti određene stvari koje zapravo nismo imali Tako je i ovdje, sada nakon toliko godina, shvatilo da zapravo humanitarnih akcija u onom smislu kao što su bile prije naravno više nema, humanitarna pomoć je sasvim nešto drugačije danas nego je to prije ne znam koliko godina, pogotovo ne samo kod nas nego u čitavom svijetu. činjenica da danas humanitarna pomoć, odnosno najviše se provodi humanitarnim akcijama što smo svi mi svjedoci pa smo smatrali da novim zakonom treba pobliže urediti te stvari. Drago mi je da se u raspravi iskazalo neovisno o klubovima dakle da ste spominjali one članke koje smo i mi zapravo imali velike dileme i koji su zapravo zapisani u ovom Prijedlogu zakona nakon mnogo rasprava na radnoj skupini i u tijelima državne uprave koji su se osvrtali na ovaj Zakon i davali primjedbe, tako da se vidi da zapravo ja sam na početku rekla, sve ono što ćete vi ovdje primijetiti mi ćemo do drugog čitanja usvojiti. Neke stvari koje ste ovdje spominjali smo mi mislili da može ući i u pravilnik koji će slijediti ovim zakonom, no međutim, ako većina smatra da to trebamo riješiti zakonom, možda možemo riješiti to na taj način da riješimo zakonom, pa da onda eventualno pravilnika i nema, odnosno da sve riješimo tim zakonom pa onda će nam biti lakše djelovati. Pogotovo kada se govori o ovim prekršajnim sankcijama i prekršajima. MI smo se tu ravnali prema prekršajima i sankcijama koje uglavnom imamo u većini zakonodavstva Republike Hrvatske s time da smo ih malo pooštrili, sada vidimo neki su prije toga smatrali u radnoj skupini da su preoštre, vi sada smatrate da su preblage, dakle mi smo isto smatrali u Ministarstvu da bi ih trebalo pooštriti, međutim, stav je nekako bio u radnoj skupini da je to jedan prosjek prema tome, mi isto mislimo da tu treba povećati te sankcije, a što se tiče ovoga osvrta što je mnogi od vas govorili, što se tiče PDV-a i članka 15. ja moram reći da to se ne može regulirati ovim Zakonom i mišljenje Ministarstva financija na ovaj Zakon je bio ovakav da u ovom članku 15. možemo spomenuti zapravo olakšice one koje se reguliraju drugim Zakonom. Inače što se tiče humanitarnih akcija i humanitarne pomoći, moramo reći da smo mi u pripremi ovog Zakona gledali da vidimo što bismo stavili unutra budući da idemo prema Europskoj uniji, da vidimo kako to rješavaju druga zakonodavstva i kako se rješavaju humanitarne pomoći odnosno akcije u drugim državama. Mogu reći da većina nema regulirano, dakle to su stare zemlje koje su već sve boljke humanitarnih problema problema i skupljanja, pranja novca i svega što se dogodilo zapravo već imaju iza sebe, sve su zemlje to prošle, sjetite se samo se samo Biafre i skupljanja i Crvenog križa i što se događalo sa tadašnjim brašnom itd. Prema tome većina nema regulirano, međutim, moram reći da većina zemalja ima daleko više u odnosu na stanovništvo i u odnosu na to da li one zemlje koje imaju najveći BDP i one zemlje koje imaju najbolje regulirana neka socijalna prava imaju najviše humanitarnih akcija. To samo pokazuje da nikada ni jedno društvo nije dovoljno ni socijalno ni humanitarno, da ne bi bilo još mjesta za humanitarne akcije. I ovo što vi spominjete ovdje kada se sakupljaju određeni instrumenti za određene bolnice, budite uvjereni isto tako se događa od Finske do Sjedinjenih država. Dakle, nikada nije u tom području tako tvrde, mi smo to pitali, posebice prošli tjedan kada smo imali sastanak sa Austrijskim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, pitali smo ih kako oni to rješavaju i koliko imaju zlouporaba i da li se to isto tako sakuplja oni su rekli da, jer zapravo zdravstvo je jedno takvo područje u kojemu iz dana u dan cijene, lijekovi i aparati se mijenjaju i rastu da jednostavno ni jedno društvo, pa ni ono najbogatije ne može biti ukorak sa onim što ljudima je potrebito. Dakle, humanitarnih akcija biti će još uvijek a mi ćemo do drugog čitanja uvažiti sve vaše primjedbe, a vi ćete moći vidjeti kada dođe na red drugo čitanje da smo sve vaše primjedbe uvažili. Jasno one koje nisu u nadležnosti našeg Zakona, mi nećemo moći ali ćemo predložiti Ministarstvu financija ovo što ste vi govorili i što se tiče PDV-a. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.